gospodje! Začenjam 27. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Andrej Černigoj od 14. ure, Ferenc Horváth, Janja Sluga, Edvard Paulič, Brane Golubović, Aleksander Reberšek, Nik Prebil od 15. ure dalje, Jani Möderndorfer od 12. do 13. ure, Blaž Pavlin od 15. ure dalje, Zmago Jelinčič Plemeniti in Jani Ivanuša. Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrice in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Državnega sveta k 9. in 17. točki dnevnega reda, mag. Duško Godina, direktorico Agencije za energijo, k 22. točki dnevnega reda, ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec k 24. točki dnevnega reda, ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča k 25. točki dnevnega reda, predsednika Vlade Janeza Jaše k 28. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 27. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 5. novembra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.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

Prehajamo na obravnavo odstopa s funkcije poslanca Državnega zbora, ki je opravljal funkcijo namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke. V skladu z drugim odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora vas obveščam, da me je poslanec Ljubo Žnidar 10. novembra 2021 pisno obvestil, da odstopa s funkcije poslanca Državnega zbora. Ugotavljam, da Ljubu Žnidarju v skladu s šesto alinejo prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih ter tretjim odstavkom 202. člena Poslovnika Državnega zbora preneha mandat poslanca s 15. novembrom 2021. O tem bom takoj obvestil Državno volilno komisijo in jo zaprosil, da zboru sporoči, kateri kandidat bo v skladu s 17. členom Zakona o volitvah v državni zbor opravljal funkcijo poslanke oziroma poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke. Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo s predlogom sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke. Na podlagi 33. in 200. člena Poslovnika Državnega zbora se Državni zbor seznani še z naslednjim sklepom: Ugotovi se, da je Ljubu Žnidarju, ki mu je prenehala poslanska funkcija, prenehala funkcija podpredsednika Mandatno-volilne komisije. Dovolite, da se v imenu nas vseh spoštovanemu kolegu najlepše zahvalim za dosedanje delo in mu zaželim veliko uspeha tudi pri nadaljnjem delu. S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 16. 11. 2021, ob 9. uri, če bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo,

zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 38 poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.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 V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v tridesetih dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru.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 Najlepša hvala predsednik. Spoštovani predsednik Vlade! Ko je SDS sedela v opozicijskih klopeh, ste se postavljali kot branik pred korupcijo, kot tisti, ki boste počistili s korupcijo v tej deželi. Bili ste zelo glasni glede tega, kako je drugi tir potencialno koruptivna zadeva, šli ste z vsemi topovi nad poslanca, ki je ukradel sendvič, grmeli ste proti švedskemu vodstvu slabe banke, zgražali ste se nad ministri, Cerarjevo ministrico, ki si je izplačevala dodatke za pripravljenost in tako naprej. Skratka, opozarjali ste na te koruptivne afere in se predstavljali kot tisti, ki boste to, ko boste enkrat na oblasti, počistili. V zadnjem letu in osmih mesecih pa je pravzaprav že delovanje, vaša praksa pokazala nekaj popolnoma nasprotnega. Vi vladanje razumete predvsem skozi prizmo osebnih in strankarskih partikularnih interesov, kar ste nenazadnje tudi sami nekoč priznali, ko ste rekli, da kot predsednik Vlade odgovarjate zgolj vašim volivcem. Hvala za to priznanje, seveda smo to že vedeli. Tisto, kar je ključno tu, da bi moralo prebivalke in prebivalce te države bistveno bolj skrbeti od vaše vedenjske nespodobnosti, če jo tako poimenujemo, vaša koruptivna nespodobnost oziroma koruptivna nespodobnost te vlade. Spomniti se moramo namreč z vsakim dnevom, ki mine, na to, da je vaša vlada prestreljena s korupcijo. Če začnemo s svetovalcem za davčno politike vaše vlade, gospodom Rokom Snežičem, ki ste ga pokadrovali kar na Dobu, ki je bil vaš sojetnik, obsojen zaradi davčnih utaj, državi dolguje več kot milijon evrov davčnega dolga. Zdaj v tej aferi okoli kadrovanja v Gen-I pa se je izkazalo, da je očitno tudi še vedno glavni kadrovnik te vlade. To je človek, ki se vozi naokoli po Sloveniji z maseratijem, vrednim 100 tisoč evrov, uradno pa nima nič, niti bančnega računa. V vaših vrstah tolerirate ministre, ki ki govorijo o tem, kako bodo sodnikom trli jajca. Tudi na splošno ni nobenega ministra v tej vladi, ki ne bi imel na grbi kakšne afere ali pa vsaj kršil zakonov. Še vedno ne vemo, kje so se izgubili tovornjaki s Toninovimi maskami, hitre teste še vedno kupujete pri kriptopiramidaših, ki so se proslavili v aferi vašega podmladka »snegec« in tako naprej, Počivalškove golf respiratorje je pomagal dobavljati kar vaš brat. Po vsem tem poskušate na vsak način privatizirati javno zdravstvo, napadati javno šolstvo in planirate nova in nova davčna darila za tiste, ki imajo že tako največ. Zato me, gospod predsednik Vlade, zanima samo ena stvar, zelo preprosta: Kako je možno, da prav vi, ki se predstavljate in slikate podobo kot domoljuba in borca proti korupciji, vsakič, ko pridete na oblast, naredite v nekaj letih za desetletje ali več koruptivnih afer?

»Na 27. redni seji Državnega zbora vam bom postavil ustno poslansko vprašanje v zvezi s korupcijo in mafijskega upravljanja z državo.« Sedaj to, kar ste našteli je napaberkovano iz naslovov raznih časopisnih člankov, na katere je bilo že velikokrat odgovorjeno. Gospod Snežič ni ne moj davčni svetovalec, ne davčni svetovalec Vlade. To smo že velikokrat pojasnili tudi s tega mesta. Nikoli mi nismo nasprotovali švedskim strokovnjakom v DUTB. Ti so bili imenovani, kakor vem, v času našega mandata ali pa je bilo sploh takrat vzpostavljeno okolje, kjer je bilo možno povabiti tuje strokovnjake. Kar se pa tiče mafijskega upravljanja z državo vam lahko veliko povem, kajti to, kar so danes osrednji problemi te države, izhaja namreč iz tega, da v tej državi udbomafija ali, kot je to v zadnjem času nov uveljavljen termin, vzporedni mehanizem obvladuje brez volitev, brez legitimitete velike dele sistemov in podsistemov. Lahko vam opis začnem tam, kjer ga je začel gospod Pezdir v svoji knjigi, ampak bi predolgo trajalo, tako da lahko malo preskočimo. novejšem času se je to začelo s tem, ko se je med prvim in drugim krogom volitev leta 1990 skurilo in razrezalo 90 % državnih arhivov; potem razorožilo slovensko teritorialno obrambo, da bi se preprečila osamosvojitev; potem privatiziralo 100 tisoč stanovanj v državni lasti, vključno s hišami v Murglah za bagatelne zneske; potem se je zamenjalo vilo v lasti Republike Slovenije za drugo vilo v lasti Republike Slovenije, se jo vpisalo kot svojo lastnino in se sedaj govori, da je bilo to vse okej, celo sodišče, ki domuje na istem naslovu kot politična stranka, ki je lastnica kao te vile, to potrdi. Potem se je privatiziralo vse osrednje tiskane medije, za predsednika programskega sveta RTV Slovenija se je najprej imenovalo bivšega predsednika Zveze komunistov in Socialnih demokratov, nato pa izvršnega sekretarja Centralnega komiteja gospoda Baškoviča, ki je še vedno predsednik programskega sveta RTV Slovenije. Dvakrat so tovariši bankrotirali banke v državni lasti, pa nihče ni odgovarjal. Leta 1994 je bil sprejet v temu domu zakon, v katerem piše, da sodniki, ki so kršili človekove pravice, ne smejo biti imenovani v trajni mandat. Kljub temu se je v Vrhovnem sodišču znašlo pred leti 80 % teh, ki so dokazano kršili človekove pravice, vključno s tem, da so izrekali smrtne kazni in odobravali streljanje in umore civilistov na meji. V letih 2009 in 2010 je bilo v največji državni banki ob mižanju in kimanju državnih oblasti v času, ko je bila neka druga vlada, opranih 1 milijardo 700 milijonov ameriških dolarjev iranskega denarja, ki je bil namenjen za podporo terorizmu, izdelavi jedrskega orožja, plačevanju iranske tajne službe. Pristojne institucije še danes, ne samo da niso za to obsodile nikogar, ampak tudi obtožile še niso nikogar. Po mnenju strokovnjakov je bilo iz tega posla izplačanih za 300 milijonov ameriških dolarjev prav iz provizij. In tukaj iščite korupcijo, ne pri sendvičih in ne vem čem. Da ne govorim o tem, kako se je v tem času v vseh sistemih pokadrovalo vse, kar se je dalo. V sodstvu, tožilstvu, policiji, šolstvu, diplomaciji, socialnih zavodih, javnih podjetjih, nadzornih agencijah, in to po načelu negativne kadrovske selekcije. Zaradi tega imamo danes veliko družbenih podsistemov, ki jih obvladujejo vzporedni mehanizmi oziroma, kot pravite, mafija in korupcija.

to ste počeli vi že v preteklosti. Zdaj glede gospoda Snežiča. Sam je rekel, sem svetovalec predsednika vlade. V Bosni je razlagal naokoli, odkar smo mi na oblasti, okoli Gen-I pa smo zdaj od človeka, ki je blizu vaši stranki, gospoda Krkoviča, izvedeli, da v bistvu hara po državnih podjetjih. Tako da se nehajte sprenevedati. Glede Švedov in slabe banke. Takrat ste vi tisto sejo KNJF zavlekli do treh zjutraj in jih tam nažigali. Banke, dolgovi bank in tako naprej. Spomnite se, na čigavih ramenih so nastale te situacije, vašega upravljanja v letih 2004−2008. Kriza je neposredna posledica tega, kako ste vi takrat ravnali z javnimi financami. Ampak da se ne bomo zdaj prerekali, ker itak ne bomo prišli na skupni imenovalec. To, kar ste zdaj naštevali, se lahko bere ali pa posluša tudi kot nek seznam obžalovanja. Obžalovanja, da niste vi mogli tega početi v vsem tem času. Očitno ni problem, da se korupcija dogajala, ampak da se ta korupcija ni odvijala pod vašo taktirko. V vseh treh poskusih, ko ste bili na vladi, ste dokazali, da želite to narediti. Če samo pogledate vaša tarnanja o tem, kako so mediji pod vplivom nekih kobajagi levih sil, to, kar delate zdaj s STA, z RTV in tako naprej, točno kaže na to, da bi vi počeli isto. To, kar vi počnete zdaj, je desetkrat hujše. Zato je moje vprašanje: Ali ne vidite, da je vsak vaš poskus do sedaj spodletel in da je mogoče že čas, da se v bistvu umaknete ne samo z Gregorčičeve, ampak iz slovenskega političnega življenja in pustite tej državi, da zadiha? Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, naj še enkrat opomnim na določila poslovnika v tem delu, v katerem smo zdaj. zdaj. Poslanec, ki ni zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja. Prosim vas, da ste na ta del pozorni. Besedo predajam predsedniku vlade, če želi dopolniti odgovor glede na to, kar je bilo. **JANEZ (IVAN) JANŠA:** V tem, kar je bilo rečeno, nisem z največjim možnim trudom opazil kakšnega dodatnega vprašanja.

Razlogov je za več milijonov evrov. Še enkrat. Mislim, da je korupcija prestreljena oziroma da je ta vlada prestreljena s korupcijo. Še enkrat, od ministrov, ki se vedejo tako in drugače in pritiskajo na različne državne organe in državne firme, do predvsem poslov, ki so bili in se še vedno izvajajo z različnimi povezanimi osebami. Če se spomnimo na maske, ki jih je dobavljala kar firma mame gospoda Tonina, do respiratorjev, ki jih je pomagal dobavljati kar brat predsednika vlade, do hitrih testov, ki jih dobavlja podjetje, povezano z največjo vladno stranko. omenimo tudi orožarske posle. Ta vlada je skuhala eno največjih orožarskih nabav v slovenski zgodovini. Najprej tistih 780 milijonov in sedaj tudi oklepniki boxer, katerih cena raste praktično iz dneva v dan, z 207 na 250, na 300, na danes 412 in bogve, kolikšna bo čez kakšen mesec vrednost teh oklepnikov. Ob tem je ta vlada škodljiva, ker ima vse tendence za to, da bi sprivatizirala javno zdravstvo, pritiskala na javno šolstvo in planira nova in nova davčna darila za tiste, ki imajo že itak največ. Skratka, škodljiva je na vseh področjih, škodljiva predvsem predvsem za prebivalke in prebivalce te države. Mislim, da je vsak dan, ko je ta vlada na oblasti, izgubljen dan za Slovenijo, predvsem pa opazujemo takšno sliko že, mislim da, tretjič z zelo hudimi posledicami. Moja Moja trditev je, da je ta vlada prestreljena s korupcijo, da deluje na načelu nekakšnih mafijskih metod, in to pokaže vsaka afera, ki pride ven vsak teden, in o tem bi ta Državni zbor absolutno moral razpravljati. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v četrtek v okviru glasovanj. Naslednji bo poslansko vprašanje predsedniku vlade postavil Marko Bandelli. Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovani predsednik! V Sloveniji vsi in državljanke in državljani plačujemo davke. Izhajamo iz tega dejstva ali te trditve, da se to dogaja, plačujemo jih tudi podjetniki, in to vemo sami. In s ponosom jih plačujemo. Seveda si vsi želimo tudi konkurenčno davčno okolje, nikakor pa, da bi se to dogajalo na račun nekega izčrpavanja države ali pa da bi ukinili socialni državo.

ampak to je osnova in zavedanje, da so ti davki neka osnova neke urejene skupnosti, ki potem s temi davki kaj postori. Nekateri tukaj na moji levi, se pravi na desni strani, tudi vedo in vi sami poznate tudi izjavo Jezusa, vi hodite malo bolj k maši kot nekateri drugi, in se spomnite vprašanja, ki so ga Judje dali takrat Jezusu glede plačevanja davkov v Rimu. To je znana fraza, dajte cesarju, kar je cesarjevega. To je zelo znana fraza. Se pravi, v tem smislu moramo iti mi naprej in razmišljati tudi na tak način, da davki, jih plačujemo, ki gredo v blagajno kot tako, jih uporabljamo za gradnjo, rabimo za šole, za bolnišnice, za cestne povezave, rabimo jih za delovanje javnih služb kot takih, absolutno, javne uprave, šolstva in vseh drugih, policije, sodstva.

ki bi pokrilo neke bodoče davke, si brez tega ne bi mogli privoščiti, ne bi mogli plačevati teh nadomestil.

In do tega sem hotel priti. Vse to sem povedal, tisto, kar sem vam dal glavno vprašanje na začetku, zakaj vse to jaz naštevam, predsednik, je, ker me zanima: Kakšen je vaš pogled Kakšen je vaš pogled na plačevanje davkov, pa predvsem pa do tistih, ki davkov ne plačujejo, ki se tega izogibajo, kljub temu pa koristijo ves ta dobrobiti plačanih davkov drugih?

veliko citatov ste navedli. Tudi jaz bi lahko kakšnega. Recimo tega, da je vsak davek nekaj, kar nekomu vzameš, in nekdo drug razporeja tisto, kar si ti ustvaril. In iz tega izhaja princip, da morajo biti davki, kot temu pravijo, pravični, če je to sploh mogoče. V tem mandatu, ki je sicer skrajšan in dodatno obremenjen z epidemijo, je bilo temu, da bi našli prave instrumente za upoštevanje tega načela, namenjeno veliko pozornosti. Strateški svet vlade za debirokratizacijo je delno tudi iz tega razloga vodil oziroma ga še vodi strokovnjak za področje davčne politike gospod Simič, ki je kasneje postal tudi direktor Davčne uprave. V dosedanjem delu je bilo odpravljenih veliko nepotrebni birokratskih ovir, ki so komplicirale življenje davčnim zavezancem v Sloveniji. Je pa še nekaj bolj obsežnih predlogov v proceduri, ki bodo odvisni od tega, ali bo ustrezna zakonodaja izglasovana. Lahko pa vam tudi povem, da je bolj pragmatičen pa tudi nebirokratski pristop k tem področju rodil tudi konkretne rezultate. V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je iz davkov v našo skupno blagajno nabralo skoraj toliko kot v celem lanskem letu, milijardo kar pomeni, da bomo ob koncu leta, če ne bo kakšnih hudih negativnih presenečenj v smislu zaostrovanja epidemije oziroma pandemije, bistveno presegli davčni izplen iz lanskega leta, in to bo brez tega, da bi davke dvigali. To pomeni, da je osnovni interes, da imamo visoko gospodarsko rast, visoko dodano vrednost, visoko zaposlenost, da čim več ustvarimo. Če več ustvarimo, potem lahko tudi z nižjimi davčnimi stopnjami v skupne blagajne naberemo več tudi za skupne potrebe. To je cilj, ki smo ga zasledovali v vseh vladah, ki sem jih jaz vodil, in se je vedno izkazalo, da je to prava pot, ne samo pri nas, tudi povsod drugod. Če vam pa gospodarska rast pada in se ustvarja manj, lahko davke dvigujete v nedogled, kot se je to dogajalo v nekih bivših sistemih, na koncu tudi z zelo visokimi davčnimi stopnjami od majhne vsote ne naberete veliko. Tako je

Ponavljam še enkrat, nihče ne plačuje davkov z veseljem, ampak to je nujno, da lahko mi imamo določene dobrine, da imamo določene investicije v infrastrukturi, da lahko izkoristimo določene storitve, ki jih država nudi in vse te reči. Tisti, ki ne razume, to je težka zadeva. Ampak v luči tega, ko smo slišali enega od vaših ministrov, SDS ministrov seveda, je plačevanje davkov za njega glupo. A se mi zavedamo, kakšno sporočilo je ta človek dal? Ne samo to, on je poleg tega celo gospodarstvenika prepričeval, da naj ne plača davkov državi, ker to res ni treba, v času, ko je bil minister za gospodarstvo. Povejte vi meni, predsednik, kakšno je to sporočilo naši državi, ko se trudimo vsi tukaj, da bi davke redno in regularno plačevali, ker vemo sami, kaj to prinaša za seboj. Predstavljajte si vi, kakšno je sporočilo sedaj vašega ministra v tem času. Mi smo čakali vaš odziv. Tišina. Mi smo čakali tudi odziv drugih koalicijskih partnerjev. Tišina.

Sedaj vas jaz sprašujem: Ali vi podpirate take poteze? Povejte mi, izogibanje plačevanja davkov. Zato je bilo tudi prvo vprašanje, kaj vi mislite o plačevanju davkov. Izogibanje plačevanju davkov celo s strani ministra vlade.

jaz seveda ne podpiram pozive k izogibanju plačevanja davkov. Seveda pa v tej zadevi, o kateri govorite, davki niso bili osnovni problem. Gospodarstvenik, kateremu naj bi bilo to rečeno, je sicer davke, kolikor vem, plačeval, je pa naredil v slovenskih financah za več kot 100 milijonov, celo o 200 milijonih se govori, luknje, ki smo jo morali vsi ostali davkoplačevalci pokriti. Govorimo o gospodu Bojanu Petanu. To je problem. In je še vedno ugleden gospodarstvenik, nobenega postopka, nič se ne dogaja, vsi se ukvarjate z eno izjavo ministra, ki seveda ni bila primerna, ampak je bila izrečena ped 14 leti in ni z ničemer vplivala na pobiranje davkov v Sloveniji. Jaz sem pogledal zadnje podatke, od kar se ti nezakoniti posnetki rolajo po medijih, prav nobenega upada plačevanja davkov ni, kot ste hoteli to nekaj dramatično prikazati. Tisto, kar pa je dodatno razkrito v tej aferi, je pa to, da nek kao gospodarstvenik iz vaših političnih logov naredi 100 in več milijonsko luknjo v v javnih financah in vsi moramo to pokriti in plačujemo še vedno glavnice in obresti. In se nič ne zgodi. On celo potem preko svojih medijev, katerih lastnik je, druge uči morale in spoštovanje predpisov.

povezave, tu je problem največji. Gospod Janša, vi ste prijateljevali z osebo, ki vabi z jumbo plakati podjetnike v davčni raj. Ali se mi tega

Samo glede na to, da vem, da ni to v vaši naravi, ker sam koncept stranke SDS je, da smo najjači, lahko delamo kar hočemo, naredimo, kar želimo, govorimo, kar nam paše, kadrujemo, kjer nam ustreza,

Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci! Poslanci Poslanske skupine Desus smo že 13. maja letos vložili predlog zakona, s katerim želim dokončno odpraviti posledice varčevalnih ukrepov, ki so jih utrpeli upokojenci zaradi že zdavnaj minule gospodarske krize. Skupno prikrajšanje za posameznega upokojenca na račun varčevanja od leta 2010 dalje je bilo kar 8,4 %. Z dodatnimi uskladitvami po letu 2016 smo le deloma povrnili upokojencem to, kar jim pripada. Danes zaostanek predstavlja 3,5 %, zato je naš predlog in naša želja popraviti to krivico na način, da se pokojnine vsem upokojencem uskladijo v decembru letošnjega leta v višini 3,5 %. Poudariti moramo, da je Ministrstvo za finance že izrazilo podporo našemu predlogu. Naš predlog odprave varčevalnih ukrepov podpirajo tudi ZPIZ, Svet ZPIZ, ZDUS in nenazadnje Komisija Državnega sveta. Po splošnih pravilih zakonodajnega postopka bi moral biti danes predlog novele ZPIZ-2 že sprejet, vendar posebna določila Poslovnika Državnega zbora opredeljujejo izjeme vrstnega reda obravnav vloženih predlogov tako glede vsebine kot glede predlagatelja. Tudi novela Zakona o dolgotrajni oskrbi je po postopkovnih pravilih po desni prehitela obravnavo našega predloga. Ker je mesec december, v katerem predvidevamo realizacijo tako imenovanega popravka krivic upokojencem, tik pred vrati, nas in tudi vse upokojence zanima: Spoštovani predsednik Vlade, ali boste v sprejetje našega predloga vložili vse napore, da bo pravočasno sprejet? Glede na to, da predvideno sprejetje našega predloga ter proračunskih aktov praktično sovpada, v proračunu za leto 2021 pa ta sredstva za popravo krivic niso eksplicitno predvidena, me zanima: Na kakšen način jih boste zagotovili? Ravno tako potrebujemo zagotovilo, da bodo finančna sredstva

Hvala lepa. Kar je v naši moči in pristojnosti Vlade, se bomo trudil za to, da bo zakon pravočasno sprejet sprejet in da bodo zagotovljena sredstva. Imam pa tukaj izračune Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki pravijo, da bo namen, ki ga zakon zasleduje, dosežen, če se bodo uskladile pokojnine upokojencem, ki so se upokojil do vključno leta 2011, vendar ti niso bili v enakem položaju, se pravi, da ne gre pri vseh upokojencih pri vseh upokojencih za oškodovanje v višini 3,5 %, ampak so tisti, ki so se upokojili do vključno leta 2011, v drugačnem položaju kot tisti, ki so se upokojili kasneje. Tukaj prihaja tudi do razlik pri tistih, ki so se upokojil do

kot se navaja, v bistvu pa gre seveda za to, da se, kot pravite, krivica popravi, da se naredi ta izravnava. Vendar ta izravnava ne sme povzročiti novih razlik, ker bomo morali potem še tiste popravljati in nikoli ne bomo prišli na čisto. Podpiramo ta namen zakona, vendar na ta način, da se dejansko naredi ta izravnava in da bodo vsi, ne glede na to, kdaj so se upokojil, v enakem položaju.

tisti, ki so šli s 1. 1. 2013, v primerjavi s temi, ki bodo šli do leta 2023, je razlika 6,25 odstotka. Se pravi, ti upokojenci so tudi

pokojninski sistem, mora izhajati iz uradnih podatkov. Jaz mislim, da tukaj na koncu ne bo nobenih problemov in razlik, kar se tiče odstotkov. Bolj pomembno vprašanje je tisto, ki ste ga postavili na začetku, glede sredstev. Ta sredstva bo treba zagotoviti. Če bo dinamika sprejemanja zakona strigla s sprejemanjem proračunskih dokumentov, bomo pač morali reagirati naknadno. naknadno. Ve pa se, od kod bo prišel denar. Glede na to da se v pokojninski blagajni ne nabere dovolj in vsako leto prispevamo iz proračuna, bodo tudi ta dodatna sredstva prišla iz proračuna. Če bodo trendi tudi v prihodnosti tako ugodni, kot so sedaj, to ne bo večji problem. Če ne bodo ugodni, bo problem tudi povsod drugod. To je tisto, kar je

Predsednik Državnega zbora, hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade! Soočamo se s četrtim valom epidemije. Nekateri pravijo, da ta prehaja kar v petega. Gre pa za najhujšega do sedaj. Še dobro se spomnimo vaših pozivov in tudi apelov ostale stroke, namenjenih državljanom med poletnimi počitnicami, kako imamo do jeseni dovolj priložnosti, da zaustavimo epidemijo, in sicer tako, da se cepimo in zavarujemo svoje življenje in življenje drugih ter tako stopimo v drugačno jesen in zimo, kot smo ji bili priča preteklo leto. Dobro vemo, da le visoka precepljenost prebivalstva lahko ohrani odprto državo, odprte šole, delujoče gospodarstvo in, kar je najpomembnejše, dodatno ne obremenjuje že tako izčrpan zdravstveni sistem, ki se je zaradi napak iz preteklosti moral tukaj še posebno in dodatno izkazati. Naj se ob tej priložnosti zahvalim prav vsakemu, ki se je v luči odgovornosti in tudi solidarnosti odločil za cepljenje. Preveč državljanov v času epidemije je plačalo visoko ceno ali celo previsoko ceno. A žal v tem trenutku stanje ni takšno, kot bi si ga želeli. strani leve politike velikokrat slišimo o tem, da v tej državi vlada diktatura. Če je kdo diktator v Sloveniji, je to koronavirus. Pri diktaturi pa ga ohranjajo koalicija nasprotovalcev zaščitnih ukrepov ob podpori Ustavnega sodišča, znani organizatorji, udeleženci neprijavljenih shodov, hujskaški mediji, ki delajo še dodatni problem zdravstvenemu osebju in tukaj so našli tudi svoje mesto anticepilci. Zaradi vseh teh ljudi na drugi strani ljudje umirajo. Številke so neizprosne. Zasedenost bolnišnic vemo, kakšna je, gre za tiste skrajne meje. Vlada je sprejela nekatere ukrepe na seji 5. in 11. novembra in želela bi si predsednik Vlade, da poveste: Kako je sedaj s temi ukrepi tudi glede na posvet s stroko in glede na stanje? Ali lahko pričakujemo še kakšne dodatne ukrepe? Hvala lepa za odgovor. Hvala lepa za vprašanje. Kar se tiče dodatnih ukrepov, vlada vsak dan na podlagi predlogov stroke obravnava situacije in predloge ter sprejema ukrepe. Zagotovo bodo potrebni dodatni ukrepi. Kako Kako težki oziroma kako radikalni bodo, je pač odvisno od tega, koliko se bodo ukrepi, ki so v veljavi, ki so bili na tej seji, ki jo omenjate, sprejeti, uveljavljali. Ali ti ukrepi delujejo ali ne? Na nekaterih področjih delujejo, predvsem se je zelo povečal interes za cepljenje. Beležimo podobne številke v zadnjih desetih dneh, kot smo jih beležili septembra, ko smo uvedli sistem PCT in ko je vlada tudi odločila, da z bolj ostrimi ukrepi začne pri sebi, se pravi, ko smo za državno upravo uvedli sistem PC, nekaj, kar ob podobnih številkah, kot smo jih mi imeli takrat, zdaj uvajajo nekatere druge države, naše sosednje pa tudi zahodnoevropske države. Žal je pri nas Ustavno sodišče ta ukrep zadržalo. Ni še razveljavilo odloka, a ne odloča. Ne vem, kaj čaka. Tako izkoriščam to priložnost odgovora na poslansko vprašanje za apel na Ustavno sodišče, naj odloči. Oni so samo zadržali nek odlok, nek ukrep, kakršnega, kot vidimo danes, v milejši situaciji, kot jo imamo mi, sprejemajo drugod po Evropi. Bil bi čas, da se gospodje sodniki odločijo. Vlada ne ve, ali lahko ravna v tej smeri, v kateri ukrepajo tisti, ki so uspešnejši v boju z epidemijo, kot recimo Avstrija, ali se sprijaznimo s situacijo − kakor bo, pač bo. Treba je vedeti, da je Ustavno sodišče z nekaterimi svojimi odločitvami, pa tudi Vrhovno sodišče s tisto odločitvijo glede da se ne kaznuje nekoga, ki ne nosi maske, čeprav je predpisana, vladi, po domače rečeno, populilo, pa tudi stroki, veliko zob, ko gre za ukrepanje z inštrumenti, ki jih uporabljajo povsod drugod. Ker če za za nečim, kar je obvezno, ne stoji tudi sankcija, potem je vseeno, ali imamo nek ukrep obvezen ali pa zgolj kot priporočilo, ker pač tisti, ki se zavedajo situacije, to tudi prostovoljno upoštevajo.

cepljenja po dnevih do odločitve Ustavnega sodišča o zamrznitvi ukrepa PC. Beležili smo trend, če bi se nadaljeval, bi omogočil Sloveniji, če te odločitve če te odločitve ne bi bilo, da bi bili danes v položaju, v katerem je povprečje v Evropski uniji. Bili bi v bistveno boljšem položaju, v bolnišnicah bi imeli nekaj sto manj bolnih zaradi covida in intenzive ne bi pokale po šivih. To je nekaj, kar lahko vidimo enostavno iz same statistike. Pa še nekaj je pomembno. V večini evropskih držav opozicija ne nagaja. nagaja. Pri nas je bilo s strani opozicije tudi nekaj koristnih predlogov, tudi skupen poziv poslanskih skupin za cepljenje, ampak ko smo malo prešteli pozive, ki so šli v podporo ukrepom, in pozive, ki so šli proti ukrepom, je razmerje 4:96. 4 % v podporo ukrepom in 96 % nasprotovanju in nagajanju. In s takim pristopom ni možno govoriti o enotnosti boja proti virusu, ki pa ne ogroža samo eno politično stran. To je simetrična nevarnost, ki ogroža vse, zaradi tega bi potrebovali tudi skupno reakcijo nanjo.

Res je, kar naprej poslušamo v tej državi, kako stroge ukrepe imamo. Mednarodni indeks merjenja strogosti ukrepov kaže, da temu ni tako. Mnogo strožje ukrepe imajo Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Portugalska, Poljska, Švica, Velika Britanija in tako naprej, ne bom vse naštevala. Ampak nekatere države se že odločajo za lockdown za necepljene, obvezno cepljenje v zdravstvu, DSO. Pri Pri nas pa, kot rečeno, Ustavno sodišče odloke zadržuje, odloča pa ne, ker si pilatsko umiva roke. Ampak kaj pa je posledica tega? Da zdravstveni sistem ne zmore več. In še v tem času, ko že toliko ne zmore več, oni še vedno iščejo energijo in moč v dodatnih posteljah tako na intenzivi kot tudi sicer. Na eni strani imamo ljudi, ki širijo virus po raznih uličarskih kampanjah, na drugi strani pa imamo študente medicine, ki z raznimi platformami pomagajo državi po svojih močeh. Jaz upam, da bomo enkrat v tej državi rekli stop tistim, ki dobesedno pomagajo temu, da je država na slabšem in da je koristno, če je številka umrlih večja, zato ker to politično nekomu paše. Predsednik, povejte mi, stanje v zdravstvu je bilo slabo, reševali smo neke, bi rekla, nujne zadeve, ampak rešujemo tudi zatečene stvari. Lahko poveste o tem kaj več, kajti desetletja smo poslušali vrste, težave, rešitev pa ni bilo. Danes so. Ali lahko o tem tudi poveste kaj več zaradi državljank in državljanov? Hvala lepa. Kar se tiče prostorov in tehnike, je slovensko zdravstvo od začetka epidemije bistveno okrepilo kapacitete. Ni jih pa bistveno okrepilo, kar se tiče kadrov, ker medicinskih sester in zdravnikov ne morete v enem letu izšolati, niti jih ne morete uvoziti. Tako so to pač neke dane omejitve, ki danes dejansko, če primerjamo ta val s tistim v lanskem letu, grozijo, da bomo morali iskati rezerve in pomoč. Deloma smo te rezerve že vključili. Mislim, da je od včeraj naprej Avstrija uvedla izolacijo oziroma drastično omejitev gibanja za vse, ki niso cepljeni. Za vse. Ko smo mi poskušali to bolj poskusno narediti pri sebi, se pravi pri vladi, pri izvršni oblasti, pri administraciji, smo bili zadržani že na tej stopnji.

osrednji slovenski nacionalni medij, nacionalna televizija je šele po mnogih pozivih pred nekaj dnevi začela objavljati v logotu tudi poziv za varovanje zdravja za boj z epidemijo. Nacionalne televizijske hiše v Evropski uniji to delajo že od samega začetka epidemije. Pri nas je trajalo več kot leto in pol, da se je nekdo vendarle zganil. Bili smo vsi veseli, ko je bila napovedana ta skupna oddaja največje komercialke in nacionalne televizije, Stopimo skupaj v boju proti covidu. Jaz moram najprej reči, da tega nisem gledal, ker sem bil na obisku v regiji. Samo po odzivih sodeč je ta oddaja zgolj prispevala k temu, da smo še bolj skregani med sabo ali, kot je napisal gospod Iršič, 50 % ljudi je bilo z oddajo zadovoljnih, 50 % ljudi je bilo razočaranih, 100 % ljudi je bilo pa še bolj skreganih. In od osrednjih medijev res ne potrebujemo takšne pomoči v boju z epidemijo, ker so potem ljudje še bolj skregani in se politično delimo v boju proti virusu, ki ni politična grožnja. Pa mislim, da je skrajni čas, da se streznimo. lepa. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. Postopkovni predlog? Spoštovana kolegica Žibert, upam, da ne boste zlorabili.

Nič ne želim zlorabljati, ampak glede na to, da je pereča tema, da gre za našo domovino, našo državo, moj apel, po mojem se mi boste vsi pridružili, dajmo se cepiti, dajte se cepiti, zaščitite sebe in druge, pomagajmo državi, da izplava iz tega in predvsem, dajmo vsi poziv, tudi medijem, naj ne kurijo, naj pomagajo in naj ne dodatno izčrpavajo zdravstvenega osebja z nesmiselnimi oddajami. Hvala lepa. zdaj ste že malo spet prešli, ampak … Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslansko vprašanje, postavljeno na 24. seji Državnega zbora. Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar bo odgovoril na vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z aktivnostmi za uresničevanje arbitražne odločbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Gospod minister, imate besedo. Hvala lepa. Poslanec Rajh je v svojem vprašanju omenjal skrb, ker hrvaška stran ne priznava arbitražne razsodbe. Opozarjam, da je tako že od sprejetja te razsodbe junija sprejetja te razsodbe junija 2017, drugače povedano, več kot štiri leta. Zdaj je vprašanje, kaj je Slovenija v tem času naredila. Predvsem gre tukaj vprašanje dveh vlad pred to vlado, ki sta v začetni fazi upravljali z vprašanjem. Obe vladi sta Hrvaški nekajkrat predlagali začetek pogovorov o implementaciji arbitražne razsodbe, obakrat z noto. Na predlog hrvaška stran ni niti odgovorila. politični stiki s Hrvaško popolnoma zamrli, obiskov ni bilo, ni bilo niti konzultacij na delovni ravni. Zdaj ne vem, ali je bil namen tedanje strategije popoln politični mrk, da bi naj si zaradi tega Hrvaška čez noč premislila, ampak kot vidimo, je bil tovrstni cilj, če je bil, popolnoma zgrešen. Ne le da takšna politika ni prenesla nobenih rezultatov, pomenila je tudi veliko oviro v času, ko smo na začetku epidemije nujno potrebovali sodelovanje vseh sosednjih držav. Treba je poudariti, da imamo s Hrvaško 4 milijarde blagovne menjave, čez milijardo storitvene menjave, omenja se številka čez milijon Slovencev, ki letno letujejo na Hrvaškem. Hrvaška je prva destinacija za slovenske investicije. Torej niti opisati se ne da, kako prepleteni sta obe dve državi. Hrvaška bo vedno naša soseda. Z njo imamo odprta vprašanja, tudi, se strinjam s poslancem, glede arbitraže. Za reševanje tega vprašanja pa je nujna diplomatska strategija. Ko sem nastopil mandat, je bila prva star, ko smo se pogovarjali o tej zadevi, ugotovitev, da te strategije sploh ni bilo. Razen, če je bila strategija, da se nič ne naredi, ampak da se Hrvaško toži pred sodiščem Evropske unije. Ta tožba je bila že v naprej obsojena na propad. Prinesla je le dodatne težave in velike stroške. Če se ne motim, smo se na začetku tega sklica državnega zbora o tem pogovarjali na Odboru za zunanjo politiko. Mnenja so bila že takrat neenotna, tovrstna eskapada pa nas je stala skupaj z vsemi tožbami 8,5 milijonov evrov. Kaj je bilo še narejenega po razsodbi leta 2017? Takratna slovenska vlada se je odločila, da enostransko implementira razsodbo. Sprejet je bil zakon, ki je na primer omogočil preselitev ljudi, ki so živeli na območju, ki pripadajo Hrvaški po arbitražni sodbi. Sprejet je bil tudi Zakon o evidentiranju državne meje. To je na kopnem v bistvu pomenilo, da smo se umaknili povsod enostransko, kjer se je umakniti dalo. Razen na eni točki. Kar se tiče morja. Spomladi 2018 je bil sprejet zakon, ki je razveljavil oziroma ukinil slovenski epikontinentalni pas in zaščitno ekološko cono. Zakon je povzel arbitražno razsodbo, ki je Sloveniji odrekla pravico do svoje izključne ekonomske cone ter to pravico priznala Hrvaški in Italiji. To razsodbo je Slovenija sprejela, jo implementirala in povsod tam, kjer je bil potreben umik, se je tudi umaknila v času prejšnjih dveh vlad, kjer je bila koalicijska partnerica tudi stranka Alenke Bratušek. Na drugi strani pa s strani Hrvaške ni bilo nobenega odziva, kot sem povedal, na izpostavljene diplomatske note. Še glede šengna. O vstopu Hrvaške v šengen odločajo vse članice EU, ne le Slovenija. Naše stališče je vedno bilo in tudi ostaja, da ko bo Hrvaška pogoje izpolnila, potem postane članica tega območja. Med temi pogoji, kot veste, spoštovani poslanec, so varnostni, migracijski, informacijski in drugi pogoji. več ve drugi ministrstvo, ki tudi vodi dosje. Evropska komisija je že presodila, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop. Glede blokade pa, če ste pozorno spremljali moj odgovor, ste videli, kam nas blokade pripeljejo. To o stanju, kjer smo bili z odnosi s Hrvaško pred nastopom mandata te vlade, sem pa, kot sem že omenil, tudi govoril. Hvala. Gospod poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB):** Hvala lepa, spoštovani minister, za obširen odgovor. Saj dobrososedski odnosi so ključnega pomena za vsako državo in tudi za sobivanje. Jaz sem tudi vesel, da da ob meji več ni demonstracij ali metanja v reke in take stvari, da se v bistvu nekako zadeve umirjajo. Orisali ste v bistvu zgodovino dogajanja in tudi ob nastopu vašega mandata ste povedali, da ste zagovornik tihe

izvedli na področju tihe diplomacije, ki ste jo navedli tudi ob vašem zagovoru in imenovanju? Druga zadeva je tudi povezana z izvajanjem šengenskega sporazuma, torej kriterijev, ki jih naj bi Hrvaška izpolnjevala. Vi ste rekli, da je to pristojnost drugega ministrstva, ampak bi želel opozoriti na nedavno medijsko poročilo enega časopisa, da je mogoče hrvaško-bosansko mejo prestopati skozi trgovino. In prav je, da se v bistvu, ko se te zadeve obravnavajo, tudi naslovijo. Hvala lepa.

ki se je neposredno odprlo ob nameri dveh sosednjih držav po razglasitvi izključne ekonomske cone, cone, mislim, da smo tudi skupaj v Državnem zboru to zadevo zelo promptno obravnavali. Naj povem, ko smo izvedeli za namero dveh sosednjih držav, smo takoj stopili v diplomatsko akcijo, nismo pa imeli nobenih pravnih argumentov v rokavu, še najmanj notranjepravnih, kar je bistveno na nek način šibilo pozicijo Slovenije v teh pogovorih. Zagotavljal pa sem z diplomatskim sodelovanjem s Hrvaško, da na nekem dialogu lahko dorečemo sodelovanje pri upravljanju z Jadranskim morjem in tem naravnim bogastvom, ki ga omenjate tudi v svojem vprašanju in ki je, tukaj se tudi strinjam z vami, strateškega pomena za Slovenijo. Zato smo v danih okvirih, ki so bili za Slovenijo izjemno neugodni, kot omenjeno, arbitraža in notranja zakonodaja nam ni dajala pravice do cone, stikov s Hrvaško pred to vlado pa sploh ni bilo. V bistvu smo dosegli to, kar v zadnjih 30 letih še nismo v odnosih s Hrvaško. Sedaj je Slovenija enakopraven partner pri dogovorih in pogovorih o upravljanju Jadranskega morja. Naš dostop do morja je prvič potrjen strani obeh sosednjih držav in stekle so priprave na to, da bodo slovenske ladje lahko opravljale ribolov južno od točke T5. Oblikovali smo, kot veste, trilateralo, ki redno nadaljuje z delom. Bila sta dva sestanka na ministrski ravni, podpisani sta bili dve deklaraciji, obe smo obravnavali tudi tukaj v Državnem zboru. Delamo na osnutkih sporazumov. Sodelujemo na področju ribiške, prometne in okoljske problematike, kjer omenjeni resorji sodelujejo. Trilaterala je ustvarila nove priložnosti in hkrati odprla nove poti sodelovanja ob hkratni zaščiti bistvenih strateških interesov Slovenije. Naš dostop do tega morja in do svobode plovbe ostajata nedotaknjeni oziroma dodatno potrjeni. Kot veste, pa je na to temo potekal tudi posebni panel Blejskega strateškega foruma, kjer so svoja mnenja v zvezi s tem na nek način predstavili tudi trije direktorji luk severnega Jadrana. Hvala.

obdobju spremenilo, predlagam, da Državni zbor o tem razpravi vsebinsko razpravo na eni od naslednji sej. Hvala lepa.

Prehajamo na Vprašanja poslank in poslancev. Jani Möderndorfer bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Spoštovani minister Janez Cigler Kralj! Ne bom vam, tako kot je običajna praksa, predaval tri minute, kaj vse je se zgodilo in tako naprej, ampak vam bom poskušal postaviti zelo kratko in jasno vprašanje, na katerega ste, mimogrede, že večkrat pisno odgovarjali. Imeli smo eno interpelacijo celo v Državnem zboru. Govorimo pa o prezračevanju, zanima me glede na to, da v proračunu za leto 2022 in 2023 pravzaprav sploh ni nobene postavke po nabavi opreme, s katero bi v domovih za starejše občane lahko uredili prezračevanje, ki je v primeru koronavirusa seveda še kako pomembno. Res je, da je pred kratkim na eno od poslanskih vprašanj oziroma debat kolegu Koprivcu naša kolegica gospa Škrinjarjeva zabrusila naslednje. To pa je, citiram: »Ne, ne boste prodajali rekuperacije in delali levega biznisa in ekstra dobičkov v javnem sektorju. Šole imajo okna«. To je bil odgovor, češ, zakaj ne potrebujemo prezračevalnikov. Zdaj pa mene glede

Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Spoštovani gospod poslanec Möderndorfer. Naj na začetku poudarim, da smo na Ministrstvu za delo vzeli zelo resno vsa opozorila strokovnjakov glede vloge prezračevalnih sistemov, še posebej, se boste spomnili, ko smo se srečali s primerom doma starejših v Loki pri Zidanem mostu, kamor sem takoj takrat ob izbruhu virusa tudi šel. Tam je bila glavna hipoteza, ki se je kasneje potrdila, da se je zelo hitro virus razširil preko neustreznih prezračevalnih sistemov. Sicer je tudi sistemsko potrebna v socialnovarstvenih zavodih, še posebej v domovih za starejše, tudi za zagotovitev zdravega in varnega bivalnega okolja in izboljšanja prezračevanja v zaprtih prostorih. Naši izvajalci v zvezi z zagotavljanjem zadostnega in učinkovitega prezračenja z dovajanjem čistega zunanjega zraka seznanjeni z navodili in priporočili NIJZ, v katerih je natančno navedeno, kaj in kakšno je zadostno ozračenje. Na pomen rednega prezračevanja, takega ali drugačnega, pa so izvajalci tudi preko videokonference redno opozorjeni, na voljo pa so jim tudi odgovori na vsa vprašanja. Imamo tudi organizirana izobraževanja in svetovanja obeh pristojnih ministrstev, torej nismo mi edino pristojno ministrstvo, ampak tudi Ministrstvo za zdravje.

letu, ki se izteka, se iz proračuna financirata dva projekta, ki se nanašata izključno samo na obnovo prezračevalnih sistemov, in sicer sanacija in dograditev prezračevalnega sistema v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu, ki sem ga prej omenil, to je v višini 383 tisoč evrov, in vgradnja prezračevalnega sistema v Center za socialno delo Metlika v višini slabih 10 tisoč evrov. Tam sem si tudi zdaj ob obisku Jugovzhodne regije ogledal te prostore in in se seznanil tudi s to novo pridobitvijo. Sicer pa smo v splošnem v tem mandatu okrepili aktivnosti za modernizacijo obstoječe infrastrukture v institucionalno varstvo starejših in ostalih ranljivih skupin. Izvedli smo in v petek je bil objavljen seznam izbranih uspešnih na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo iz sredstev REACT-EU, to je v višini 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za obdobje od 2021 do 2023. Prijava na ta razpis omogoča tem domovom, da bodo ob novih, obnovljenih zgradbah, novih kapacitetah zagotovili tudi sodobnejši prezračevalni sistem. V teh razpisnih rokih smo skupaj prejeli 45 vlog, bilo povpraševanja še za 100 milijonov več, kot je bilo denarja na voljo. Izbranih je bilo 17 izvajalcev in kar 18 investicijskih projektov. Poleg tega, načrtujemo še iz drugih virov, torej v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše, kjer bo šlo za sodobne oblike bivanja starejših. Iz tega naslova bo na voljo 59 milijonov evrov. Tam bo prav tako možnost zagotavljanja sodobnejših sistemov prezračevanja. Za namen investicij v domove za starejše pa je Vlada v okviru proračunov predlagala tudi višja proračunska sredstva, in sicer v višini 36 milijonov evrov, kar se tiče leta 2022. Toliko za uvod. Hvala.

vemo. Vemo, da ste napovedali, da bodo novi domovi, da se bo iskalo novih 850 postelj. Skratka, vse lepo in prav. Ampak dajte vi meni povedati zelo preprosto, minister, zakaj jaz v proračunu za 2022 in 2023 ne vidim nobenih sredstev za prezračevanje. Namreč, vi dobro veste, da je samo po sebi logično in jasno, ko imamo novo novo investicijo, da bo, če je investitor seveda pameten, ta strošek nove prezračevalne naprave videl. Ne vidim pa jaz nikjer nobenih sredstev obstoječih domov za to, da bi lahko naredili nove prezračevalne sisteme. Ne govorim o zračnih puhalnikih, ki jih imajo že več ali manj vsi danes. Govorim o

naredijo prostor varen za tiste, ki se družijo v teh prostorih. Domovi so bili največja tarča in zato vas sprašujem, odgovorite mi, v proračunu 2022, 2023, to je edini dokaz, o čemer se mi pogovarjamo, sredstva za obstoječe domove. Jih imamo kar nekaj. Jaz sem vesel za to, da imamo dve investiciji, ampak to je kaplja v morje. Mene zanimajo proračunska sredstva, to je edino, kar šteje, vse ostalo so prazne besede. Lepo vas prosim, jaz verjamem, da se vi zavedate problema, ampak saj veste, na koncu, ko potegneva črto, bova lahko preverjala samo to, koliko imamo in koliko se bo zgodilo in predvsem, kdaj se bo zgodilo. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. **JANEZ CIGLER KRALJ:** Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, spoštovani poslanec Möderndorfer, za to dopolnitev vprašanja. Razumem, kaj hočete vprašati, ne drži pa, da se samo iz proračunskih postavk vidi, kaj bomo investirali v te sodobne prezračevalne sisteme, o katerih sva govorila že v prvem delu odgovora na vaše poslansko vprašanje. Sredstva iz sklada REACT so namenska sredstva iz Evropske unije, iz finančne perspektive, ki je ravno zaradi covida omogočila to namensko uporabo za krepitev odpornosti in odpravo posledic covida-19. V okviru tega bodo v teh 18 investicijskih projektih, ki so bili v petek objavljeni in so tudi na naši spletni strani in jih tudi komuniciramo, sredstva omogočila domovom možnost zagotavljanja sodobnejših prezračevalnih sistemov. In da se razumeva, oba govoriva o najsodobnejših prezračevalnih sistemih, ki so na eni strani energetsko učinkoviti, omogočajo rekuperacijo in vse kar zraven spada, in na drugi strani, ki, in to ste verjetno mislili kot ključen pogoj, imajo ustrezne filtre, mikrofiltre, da se potem virusi in podobni, lahko rečem, mikrodelci ne širijo po stavbah. Na proračunskih postavkah, če govoriva pa o proračunskih sredstvih za te investicije, iz katerih se bodo financirale investicije v socialnovarstvene zavode, so pa ta razpoložljiva sredstva na evidenčnih projektih, torej postavka je investicija v dolgotrajno oskrbo, potem se pa na evidenčnih projektih pokaže, v kaj se investira. Na podlagi potrjene investicijske dokumentacije za predlagani poseg − ali je to novogradnja ali je rekonstrukcija, vzdrževalna dela, tudi za projekte ureditve ali sanacije prezračevalnih sistemov − se odpre nov projekt v načrtu razvojnih projektov, vsi mu rečemo NRP, in se potem nanj prerazporedijo sredstva iz evidenčne postavke v proračunu. To je ključni vzrok, da v proračunski postavki niste videli namensko za prezračevalne sisteme namenjenega denarja. Hvala. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. **JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS LMŠ):** V skladu s Poslovnikom pričakujem, da bomo glasovali o predlogu, da seveda opravimo debato o tej temi, predvsem iz razloga, ker v glavnem sedimo v tem prostoru vsi tisti, ki se več več ali manj srečujemo tako s proračunom, NRP in pa seveda funkcioniranjem in delovanjem, kako pravzaprav ta stvar funkcionira. Dejstvo je, da v zadnjih dveh letih smo imeli kar nekaj novogradenj osnovnih šol, pa teh klimatskih naprav ni, pa se je uporabljala ta logika tako NRP kot proračuna. Samo v Ljubljani vem za dve osnovni šoli, ki tega nimata, in to predvsem zaradi tega, ker je na koncu zaradi investicije in podražitve stroška

Od srede naprej se bodo učenci trikrat na teden samotestirali v šolah in ne več doma. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tako ni ugodilo zahtevam šolnikov za spremembo odloka glede samotestiranja otrok v šolah. Ravnatelji so prejšnji teden namreč opozorili na nekatere nedoslednosti odloka, ki uvaja samotestiranje vseh učencev v šolah, ter predlagali, da se samotestiranje učencev do 5. razreda še naprej opravlja od doma kakor tudi mladostnikov s posebnimi potrebami. Vendar se bodo samotestirali lahko le otroci s posebnimi potrebami, če se pač v šoli ne bodo mogli. Tako se bodo žal učenci in dijaki, ki se ne bodo samotestirali v šolah, morali izobraževati na daljavo. Kljub temu, da je iz vaših izjav razvidno, da gre v tem primeru za predloge stroke, ki jih je potrebno dosledno upoštevati, potem je zelo zanimivo, kako se stroka sicer parcialno upošteva pri odločitvah te vlade, pa je dejstvo, da ste iz procesa odločanja v celoti izločili ključno stroko, ki bo pa neposredno morala izvajati vaše odločitve na terenu. Govorim o ravnateljih, o šolnikih. Dejstvo je, da ste žal ponovno brez dialoga, brez uvajalnega obdobja čez noč sprejeli izjemno restriktivne ukrepe, ki pa se tičejo najbolj ranljivih skupin, to je otrok. Nesprejemljivo je, da pristojno ministrstvo ni upoštevalo predlogov šolnikov, kajti oni so tisti, ki dejansko poznajo situacijo na terenu, ki vedo, kateri ukrepi so v resnici v praksi izvedljivi, kateri ne. Pozivali in prosili so, da rigorozne ukrepe, ki se jih bo v praksi težko izvajalo, prilagodite in spremenite tako, da jih bodo lahko vsi dosledno spoštovali in upoštevali. Ob tem naj povem, da sem sama razočarana, ko spremljamo vaš medijski nastop in se vam, na primer, predstavi neka realna situacija, da bo otrok, ki ne bo samotestiran, a katerega starši bodo odklonili šolanje od doma, da bo ta otrok recimo pripeljan v šolo in nas ravnateljica vpraša, kako se soočiti s takimi situacijami, pač ponovno preložite celotno odgovornost na njih. Torej, težava je v tem, da se niso previdele vse življenjske situacije in da se je sprejela spet neka birokratska odločitev. Težave, ki bodo z aplikacijo tega v realnem življenju, ste pa preložili na šolnike, in to je nesprejemljivo. Zato vas sprašujem: Čigava zagovornica ste v resnici, če niste zagovornica šolnikov, staršev in otrok? Zakaj niste upoštevali predloga šolnikov, da se za vse učence do 5. razreda samotestiranje opravlja še naprej v domačem okolju? Zakaj niste šolnikov vključili v proces odločanja? Ali boste vztrajali pri tej odločitvi ali boste na drugi strani vseeno morda kljub vsemu prilagodili te ukrepe in določili, da se samotestiranje za učence do 5. razreda še naprej izvaja od doma? Kako se bo to sploh dejansko izvajalo, če pa so sami testi tak…

Ta trenutek smo v verjetno najbolj intenzivnem valu virusa v celotnem letu. Zelo podobno, kot je bilo tudi lansko leto, pa je bilo po obsegu manjše, z veliko razliko, in sicer smo imeli lansko leto takšen čas v boju proti virusu zaščitno masko, letos imamo cepivo in imamo teste in testiranje ter samotestiranje in se lahko borimo bolj odločno, močneje. Ko pa se s temi dejstvi ozremo v šolski prostor, žal lahko vidim, da se ukvarjamo z zelo sorodnimi izzivi in pa problemi kot lansko leto. Lansko leto, še vedno tak čas, smo se z enim delom družbe, ki je prav na istih argumentih, ki jih uporabljate danes, trdila skupaj tudi z delom politike, da pa zaščitne maske res niso potrebne v boju proti virusu, nekateri celo še vedno trdijo, da virusa sploh ni. ni. Ta zgodba nas je pripeljala do tega, da je bilo potrebno lansko leto šole zapreti in izobraževanje optimizirati na način, da smo ga peljali na daljavo. Jaz upam, da s to izkušnjo in pa z dejstvom velike spremembe, ki jo imamo zdaj na voljo, torej to, da se lahko cepimo oziroma da se preventivno testiramo zato, da lahko varno sobivamo kljub dejstvu, da je virus zelo invaziven ta trenutek, da se ne bomo več vračali in se ponovno pogovarjali o istih zadevah. Če je strokovno mnenje in to ni pedagoško strokovno mnenje, ampak epidemiološko in zdravstveno, da je pogoj za to, da imamo varno odprte šole, ta trenutek glede na stanje prisotnosti virusa v državi takšen, potem moram to spoštovati, če želimo imeti odprte šole. Lahko razumemo tudi tiste, ki so se odločili samoiniciativno, na lastno odgovornost, da tega ne bodo spoštovali. V tem primeru smo povedali, kakšna je posledica tega. Več od tega ne moremo narediti. Z ravnatelji smo na to temo imeli manj kot v enem tednu dve srečanji AVK, z vsemi ravnatelji, ki so želeli sodelovati. Bili smo prisotni naše resorno ministrstvo, Ministrstvo za zdravje in NIJZ zato, da smo opisali, pojasnili situacijo, da smo prisluhnili tudi odzivom, pogledom tudi problemom, ki jih imajo ravnatelji na svoji strani, in na podlagi vsega tega potem te informacije tudi prenesli na strokovno raven tistih, ki so za to pristojni, še enkrat epidemiologi in zdravstveni del stroke. njihova ocena je bila takšna, kot je, in takšna, kot je sedaj urejena tudi v odloku, ki bo začel veljati v sredo. In zato, ker imajo nekateri ravnatelji, ne vsi, v osnovnih šolah, v srednjih ne, še vedno upravičene stiske, težave, tudi pritiske s strani širše javnosti nekaterih staršev glede izvedbe, bomo jutri zjutraj še eno srečanje AVK z njimi organizirali, zato da jim pomagamo, da jim še dodatno pojasnimo in pa jih informiramo o zadevah. Ampak glejte, dejstvo, če želimo imeti šole danes, v tem trenutku odprte in varno delujoče, je pač spoštovanje teh ukrepov, ki so tu sedaj predlagani. Nikomur niso všeč, tudi meni osebno, a veste, bi najraje videla, da jih ne bi bilo. Jaz bi najraje videla, da sploh ne bi bilo virusa. Pa je. In mi moramo to spoštovat in vsi skupaj res narediti vse za to, da bomo to težko obdobje z eno strpnostjo, s sodelovanjem, razumevanjem in spoštovanjem stroke premagali in šli naprej. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala lepa. Dopolnitev za to, ker pač nisem dobila celovitega odgovora. Zdaj kot prvo, če si želite strpnost in razumevanje, potem morate predvideti dialog, dialog z vsemi deležniki, ki so ključni za izvajanje določenih ukrepov. O tem, kdo se je upiral določenim ukrepom, kdo ne v preteklem letu, je malo absurdno govoriti. Mi smo vas kot opozicija tudi velikokrat pozivali, da morajo šole ostati najdlje odprte, pa ste jih čez noč zaprli, ne da bi kakorkoli upoštevali naše ukrepe. nošenja mask je tudi dobro pogledati navodila Svetovne zdravstvene organizacije in kako je najbolj pomembno, da se gleda na skupine glede na leta, torej do 5. leta absolutno prepovedati nošenje mask, od 6. do 12. leta so posebna navodila, ki morajo vključevati rizičnost, od 12. naprej pa lahko. Ključno, česar vi spet niste storili, je, da niste gledali na leta, in to kljub temu, da so vas ravnatelji opozorili, starši, da je do 12. leta vseeno drugačno ravnanje z otroki kot od 12. leta naprej. Pa se je najprej zdelo, da bo ministrstvo razumelo in da boste spremenili odlok, da boste prilagodili šolanje in samotestiranje v šolah temu potem ni bilo tako. In jaz mislim, da vi delujete absolutno v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah, ker to ni otrokova korist. Tukaj vam bom prebrala še enkrat člene konvencije, zelo mi je žal, da sem tako na tesnem s časom, ampak pri vseh ustreznih ukrepih morate zagotoviti varstvo otroka pred vsemi oblikami razlikovanja, kaznovanja zaradi položaja, delovanja izraženih mnenj. Vi boste zdaj uvedli hibridni pouk. Tu se bo lahko zgodila diskriminacija samo enega otroka, za katerega so se starši odločili, da ne bodo dovolili samotestiranje v šolah. To je neposredno neenakopraven položaj otroka. To je tisto, kar je najbolj narobe. Jaz sem prepričana, da ko bo prišlo do Ustavnega sodišča, bo tukaj neenakost in protiustavnost absolutno vidna. Kaj boste naredili, da se temu izognete in vključite šolnike.

Hvala lepa. Glejte, šolniki so ves čas vključeni v dialog pri iskanju rešitev, vendar pa šolniki niso epidemiološka in zdravstvena stroka. če želimo imeti varno odprte šole in nemoteno zagotoviti pogoje za to, da bodo oni lahko delali, šolniki, potem je zdravstvena in epidemiološka stroka pač rekla, da je to možno na način, kakršnega imamo in kakršnega uvajamo. Več od tega ne vem, kaj naj vam še povem. In tudi vaš poziv lani za odprte šole, absolutno je bil, ampak vaš poziv lani za odprte šole je bil, odprte šole brez mask. govorim vam, a veste, ker tudi vi meni žugate pa mi pripisujete neke stvari, ki ne držijo. Prva, prva otrokova pravica je, da je otrok zdrav. In vse ostale pravice in vse ostale aktivnosti morajo biti podvržene temu dejstvu. In če to pomeni, da bo moral pod posebnimi, pod drugačnimi pogoji za kratko obdobje boja proti virusu izvajati neke dodatne ukrepe, nositi masko, se samotestirati, je to naša pravica in odgovornost, da naredimo. In edino, kar vas vse skupaj tukajle prosim, v tem prostoru in širšo javnost, predvsem starše tudi in širšo javnost, prosim, razumite, v kako zahtevni, težki stiski smo ta trenutek. Če želimo zagotavljati zdravje ne samo naših otrok, ampak tudi zaposlenih v šolstvu in širše, potem moramo spoštovati te ukrepe. Dajmo se razumeti, dajmo si pomagati. Nihče si tega ne želi, ampak sobivamo z virusom, in to moramo narediti. Pomagajte ravnateljem, pomagajte učiteljem zato, da bomo lahko oddelali tole obdobje z ukrepi, ki jih večina držav izvaja že kar nekaj časa, naši sosednje v Avstriji, večinski del Nemčije, poglejte si Italijo, ki je imela najbolj dramatično izkušnjo na začetku same epidemije, danes tam ni problematiziranja že kar nekaj časa tudi v zvezi s takšnimi ukrepi, kot se sedaj uvajajo v slovenski šolski prostor. Tako da res še enkrat poziv k razumevanju, strpnosti in pomoči.

lepa. Seveda bom podala postopkovni predlog, da se o navedenih ukrepih in o odgovoru ministrice izvede splošna razprava v Državnem zboru, ker je to potrebno, ker je bil ta odgovor nepopoln in v bistvu poln absolutne manipulacije. V nobenem trenutku pa ni podala ministrica odgovora, ali bo upoštevala kakršnekoli predloge in apele šolnikov in staršev. Zdaj govori, da dialog poteka. Lahko beremo, citiram: »Ministrica za izobraževanje Simona Kustec že dalj časa sploh ni na voljo za dialog s šolniki in starši, opozarjajo v šolskem sindikatu SVIZ, v zvezi ravnateljev pa, da novi odlok odpira vprašanje pedagoške ustreznosti in zakonitosti.« Absolutno se pri sprejemanju teh ukrepov ni gledala otrokova korist v skladu s konvencijo, ker če bi se, bi se, bi potem razumeli, da pri ukrepih glede šolanja otrok, samotestiranja v šolah ne gre samo za stroko v smeri epidemiološke, ta strokovna skupina mora biti širša, ta strokovna skupina bi morala upoštevati tudi duševno stanje in stiske otrok. Vprašanje,

vaši strokovni skupini, vsaj nisem zasledila, da bi bili kakršnikoli otroški psihologi tudi del te strokovne ekipe, ki bi predlagala ukrepe za samotestiranje v šolah oziroma za šolanje v hibridni obliki. Absolutno so stroka tudi ravnatelji in šolniki, ki sami izvajajo te ukrepe v praksi, ki se bodo sami soočali z izjemnimi težavami v praksi, ko se bodo dogajale, da bodo seveda nekateri odklanjani in tako dalje. Dogaja se to, da se sprejme odlok, ki zahteva samotestiranje tudi mlajših od 12 let, pri čemer na drugi strani ta isti odlok govori, da PCT za mlajše od 12 let ni potreben. Na tretji strani imamo komplete za samotestiranje, ki govorijo, da se mlajši od 12 ali celo 14 let niti ne bi smeli samotestirati, samotestirati, ampak bi morali to izvajati ob pomoči. Na četrti strani seveda učitelji ne morejo biti podpora otroku do 11. leta pri samotestiranju, ker je to samo sebi v nasprotju, testiranje ali samotestiranje. Torej že iz tega izvajanja, ki sem ga zdaj navedla, je jasno razvidno, da je potrebna širša razprava. Ob tem tem pa naprošam, da se ta aroganca oblasti nekoliko spusti in da se primarno posluša ljudi, ne pa govori, smo s stiski, dajte upoštevati ukrepe. Vsi smo v stiski in vsi vas prosimo, da upoštevate tudi drugo stran. Upam, da bomo izvedli razpravo v Državnem zboru o vseh teh vidikih. Hvala. lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 18. novembra 2021, v okviru glasovanj. Poslanka Tadeja Šuštar Zalar bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod minister! Dobra cestna infrastruktura je pomembna zlasti zaradi varnosti v prometu, zaradi večje pretočnosti, zaradi hitrejših povezav, sploh danes, ko rabimo nekako biti hitro iz točke A do točke B, ker živimo v takšnem tempu oziroma v intenzivnem načinu življenja. Predsednik Vlade Janez Janša je približno pred letom dni izpogajal na nek način sredstva v Bruslju, da danes lahko gradimo in da vlagamo v cestno infrastrukturo oziroma tudi v cestno infrastrukturo po Sloveniji, to je dejstvo, se izvajajo številni infrastrukturni projekti, ki izboljšujejo kvaliteto in kakovost bivanja v naši državi. In varno cestno infrastrukturo zagotovo želimo tudi v Vipavski dolini in na celotnem Goriškem. Jaz že kar precej časa opozarjam na nujnost izgradnje krožišča na Colu. O tem sva se tudi pogovarjala. Prebivalci Cola so me namreč večkrat v preteklosti opozorili, da lahko le z izgradnjo krožišča zagotovimo boljšo varnost in pretočnost vseh udeležencev v prometu. Gre torej za ureditev krožnega križišča regionalnih cest Col-Predmeja in pa Črni vrh–Col v občini Ajdovščina. Na podlagi vseh teh prošenj in pozivov, ki sem jih dobila iz lokalne skupnosti, sem na vas pred približno letom in pol naslovila pobudo za izgradnjo tega krožišča na Colu in sem vesela, da je ministrstvo prepoznalo nujnost te izgradnje, zlasti zaradi tega, ker le s tem lahko zagotovimo boljšo varnost in pretočnost vseh udeležencev v prometu, kajti ta odsek je sedaj res zelo nevaren. Rečeno je bilo, da se bo začelo graditi poleti, takšne so bile tudi informacije od vas dane meni. Trenutno še nismo tam. Pa me res zanima glede na to, da mi ljudje pišejo tudi na družbena omrežja, kaj se dogaja v zvezi s krožiščem. Vem, da se pripravlja še neka dodatna dokumentacija Zanima me: Kdaj točno naj bi se dejansko začelo z izgradnjo krožišča na Colu? Najlepša hvala za vaš odgovor. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor, izvolite. **JERNEJ VRTOVEC:** Najlepša hvala in hvala za vprašanje. Ja, zagotovo je cestna infrastruktura ključnega pomena zlasti na podeželju za razvoj gospodarstva, za lažjo mobilnost ljudi. In tudi vsa vlaganja gredo pač ravno s tem namenom naprej. Na Goriškem se ta trenutek izvaja 19 različnih ukrepov, ogromnih investicij. Ta trenutek se na Goriškem izvajajo ukrepov v višini 66 milijonov evrov. zlasti tam, kjer so dela zastala, kjer je bilo potrebno, se pač vlagajo številni napori, da pridemo do boljših cest, cestišč in tako naprej.

Rebrnice in ureditev Rebrnic, se pravi od Razdrtega do Podnanosa. Tudi v Podnanosu bomo naredili pločnik do pokopališča in naprej. Tako da številna vsota se res vlaga tudi v Goriško regijo. Glede samega Cola zagotovo tudi DRSI je prepoznal, da je tam potrebno krožišče iz dveh naslovov. Prvič, lažja ureditev prometa in drugi naslov je umiritev prometa. Tam prihaja do velikih hitrosti in zelo rizično je za ljudi, ki tam živijo, prehod za pešce je tam in tako naprej. Že velikokrat se je zgodilo, da je lahko prišlo tam tudi do prometne nesreče in tako dalje. Se pravi, kar se tiče samega postopka na Colu ta trenutek se ureja dokumentacija zaradi pridobivanja in zemljišč in ostalih stvari. Morali bi že imeti samo gradnjo, to je dejstvo, ampak je prišlo v samem postopku do določenih zapletov. In gradnja bo možna takoj, jaz računam, da v roku dveh mesecev bo možno, takoj, ko se bodo ti zapleti razrešili s samo dokumentacijo. Tam zraven so bile še določene parcele, ki jih je bilo treba odkupiti, in pogajanja ob tem in to se je zavleklo. Tako da jaz računam, da bomo januarja, februarja meseca na Colu začeli s samo izgradnjo krožišča, ki je nujno potrebno. To je v bistvu nastalo tudi na podlagi pobud, gospa Irgl, od vas je prišla ta ideja in tudi samo krožišče ima osnovo v tej ideji.

tej lokalni skupnosti sporočilo, da se bo to uredilo že poleti, potem so se stvari vmes zamaknile. Jaz razumem te postopke in sem jim tudi nekako, ko sem bila v stiku z ljudmi, neke stvari tudi povedala, vsekakor pa je pomembno, da se to res čim prej naredi in da tam zagotovimo, da bo promet res varno tekel, kajti nihče si ne želi, da bi tam prišlo do kakšne nesreče ali situacije, ob kateri bi se lahko vsi zelo slabo počutili. Najlepša hvala za vaš odgovor.

pač v naslednjem letu v začetku leta začne z gradnjo. Zagotovo je to, kar se tiče vseh stvari v Vipavski dolini, prioriteta. Naj tudi omenim cesto skozi Vipavo pa ureditev, te trenutek se pa tudi projektira kolesarska steza od Vipave do Ajdovščine, veliki projekti, ki bodo tudi zanimivi za sam razvoj kolesarskega turizma v Vipavski dolini. V luči tudi tega se izvajajo projekti, se pravi turizem, gospodarstvo pa hkrati razvoj podeželja. Hvala lepa. Violeta Tomić bo postavila vprašanje ministru za obrambo, mag. Mateju Toninu, ki pa je odstoten. Izvolite. **VIOLETA Hvala za besedo. Ko je nastajala ta tretja vlada Ivana Janeza Janše, ste vse koalicijske partnerice imele polna usta obljub, da ne boste odpirali ideoloških tem. Pa čeprav zavrženost kolaboracije in osvobodilni boj vseh naprednih sil proti nacifašizmu nikoli sploh ne bi smela biti tema debate, pa se v imenu sprave tehtnica uradne desne politike vse bolj nagiba k rehabilitaciji narodnih izdajalcev, ki so prejeli orožje iz rok okupatorjev in ga obrnili proti lastnemu ljudstvu, pa da ne omenjam vseh zločinov na Urhu, Kozlarjevi gošči, vseh izdajstev, pobojev, deportacij Židov, Romov, zavednih levičarjev, pobojev njihovih žena, mater in otrok in še bi lahko naštevali. To zavržno dejanje je vredno vsakršne obsodbe in nikjer v Evropi narodnih izdajalcev ne častijo. Desna politika pa nasprotno s tako imenovanimi povojnimi poboji, ki so se istočasno vršili povsod po Evropi, opravičuje današnje poveličevanje te največje sramote človeštva – nacifašizma, nižje kot pri zloveščem industrijskem kurjenju ljudi v pečeh do sedaj zagotovo ni šlo. Simptomatično in zaskrbljujoče pa je dejstva, da Slovenija v okviru OZN ni podprla Resolucije proti poveličevanju nacizma. pa je na dan mrtvih na Žale kar predsednik Vlade osebno poslal gardo Slovenske vojske, da v njegovem imenu položi vence spomeniku domobrancev. Nekdo, ki je sodeloval z okupatorjem, si po njegovem zasluži spoštovanje, medtem pa to ne velja zoper tiste, ki so dali življenje v boju zopet to največje zlo, saj gardistov ni poslal na nobenega izmed partizanskih obeležij, pa čeprav so ravno ti borci za svobodo zaslužni za to, da imamo danes svojo državo in svoj jezik. Iz medijev smo izvedeli da vi, Matej Tonin, kot minister za obrambo o tej provokativni akciji in zlorabi garde Slovenske vojske sploh niste bili obveščeni. To, da je predsednik Pahor glavni poveljnik Slovenske vojske, pa je naslednje žalostno dejstvo. Bilo bi super, če bi predsednik države zmogel biti predsednik vseh Slovence, bi takšne provokacije moral preprečiti kot tudi ponižanje in diskreditacijo Slovenske vojske, kateri poveljuje, a žal prevečkrat ni zamudil priložnosti, da bi bil tiho, ravno tolikokrat, kot je govoril, ko bi bilo verjetno bolje, da bi molčal. Vprašanja, ki terjajo odgovore in jih pričakujem na naslednji seji so: Kdo sploh poveljuje Slovenski vojski − vi, predsednik države ali kar Ivan Janez Janša osebno? Ali poveljuje pisno ali kar preko Twitterja? Od kod je prišel ta ukaz? Ali se sploh zavedate, kakšno zavržno dejanje ste dopustili? Kako lahko kot minister, ki naj bi skrbel za dobrobit in ugled Slovenske vojske, dovolite, da jo namesto vas vodi in usmerja predsednika Vlade? Hvala.

Najlepša hvala. Spoštovani minister, večkrat sem že javno povedala in bom danes ponovila. V mojih očeh ste velik poznavalec davčnega sistema in javnih financ in ko sem slišala, da boste v tej vladi prevzeli vlogo ministra za finance, sem si rekla, no, vsaj javne finance bodo v dobrih rokah. Cel tedne bomo obravnavali paket proračunskih dokumentov in moj občutek glede na vaše dobro poznavanje področja je, kot da ti dokumenti ne nosijo vaših prstnih odtisov. Javnofinančna slika v naši državi je zelo slaba, žalostna. Najvišje smo zadolženi v celi v celi slovenski zgodovini. V treh letih ste uspeli pridelati za 10 milijard izgube. Samo 5 milijard od tega je za reševanje covid krize oziroma za zaščito ljudi in življenj, kot slišimo. Strukturni primanjkljaj je zgodovinsko visok, nikoli še nismo bili najslabši v Evropski uniji. Najslabši. Se pravi, smo na področju javnih financ največji bolnik v Evropski uniji. In vse to nas seveda navdaja z veliko zaskrbljenostjo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. gospod minister, vas sprašujem: Kakšen je vaš pogled na to, da ima Slovenija najvišji javni dolg v svoji zgodovini, ima najslabši proračun v Evropski uniji za leto 2022, ki izkazuje najvišji strukturni primanjkljaj? Glede odhodkov državnega proračuna pa sprašujem: Kakšen je vaš pogled na to, da tisti, ki pravzaprav odloča o proračunu, odloča o tem, zakaj se bo javni denar porabljal, to je Državni zbor, ne ve, ne ve, zakaj boste porabili 670 milijonov evrov, ki si jih boste zagotovili oziroma Vladi, ministrstvu sprememb odloka za leto 2021? Lepo prosim, če lahko to obrazložite.

izrednih finančnih razmer. Tukaj ne govorim v pravnem smislu, pač zaradi covid krize in tukaj so tveganja vsekakor velika. Tukaj moram seveda, dobro, ne želim biti pikolovski, pa vendar, smo med slabšimi ali pa druga najslabša država po strukturnem primanjkljaju, s poudarkom, da Evropska komisija izračunava strukturni primanjkljaj v času tako imenovanih izrednih razmer v financah oziroma v času, ko je v veljavi odstopna klavzula, ne ocenjuje pa držav na podlagi strukturnega primanjkljaja in ne predlaga nikakršnih ukrepov glede tega. To se pravi, gre preprosto za sam izračun. Zaradi odstopne klavzule in zaradi izrednih razmer dejansko ne sprejema nobenih priporočil. Tako da s tega zornega kota upošteva način izračuna tudi strukturnega primanjkljaja, kjer seveda lahko rečemo, da pri strukturnem primanjkljaju gre za tako imenovano izključitev cikličnih in enkratnih učinkov, proizvodnje vrzeli, vse težave s proizvodno vrzeljo, razliko med, če govorimo o elastičnosti, output gapom, ki pomnoži to elastičnost, razliko med potencialnim in dejanskim bruto družbenim proizvodom in tako naprej. Skratka, precej zapletene formule, o katerih sedaj jaz ne bi govoril. Hočem pa povedati to, da je to eden izmed kazalcev, ki kaže na stanje stanje v javnih financah, ni pa to izključni kazalec. In še enkrat, Evropska komisija držav ne ocenjuje na podlagi tega kazalca v času, ko velja odstopna klavzula. Ne glede na to, vsekakor menim, da je ta kazalec potrebno upoštevati predvsem za javne finance v bližnji prihodnosti. Tukaj moram seveda povedati, da bo predvidoma Evropska komisija, če sedaj govorimo o tej razpredelnici, ki kaže na strukturni primanjkljaj, dala natančna priporočila konec aprila 2022 za tri leta naprej, za 2023, 2024 in 2025. In ta fiskalni napor Evropska komisija določa za tiste države, ki bodo imele manjši primanjkljaj od 3 %, kar je tudi tako imenovan maastrichtski kriterij za primanjkljaj. In mi računamo na podlagi ocen, da v letu 2024 2024 mi ne bomo imeli manjšega primanjkljaja kot je 3 %. Tukaj ne govorimo o strukturnem, ampak o tem in seveda o nominalnem primanjkljaju. Iz tega zornega kota računam seveda tudi da bodo takrat v tem času, to je tudi že na podlagi nekaterih naših analiz in dokumentov, ki smo jih poslali Evropski komisiji, jasno, kakšna priporočila, govorim o priporočilih, bo jih sprejela Evropska komisija. Tukaj moram seveda povedati, da kakšne ponovitve ukrepov izpred desetih let ne pričakujem, predvsem zaradi tega, ker se je tako evropska monetarna kot fiskalna politika v zadnjih desetih letih bistveno spremenila. Našla je tudi metode, kako reševati javne finance in iz tega zornega kota

SAB):** Ja, minister, to je eden od kazalcev, ki je katastrofalno slab. Drug kazalec je dolg, ki je enako katastrofalno slab. Zato sem vas vprašala, kakšna bo po vaši oceni naša prihodnost s takšnim slabim nahrbtnikom, govorim seveda o slovenski, o državni prihodnosti. V bistvu ste mi pa deloma že odgovoril, da bodo vsi napori po ukrepanju doleteli novo vlado, ker se bodo izvajali leta 2023, 2024 in 2025. To je narobe, da bo pač tista vlada, ki pride za vami, spet morala popravljati napake. Se strinjam, situacija je težka, ampak situacija je težka zdravstveno, ker ko govorimo gospodarsko, se radi velikokrat pohvalite, da imamo gospodarsko rast kot že dolgo ne. In res je, 6,4 je zadnja ocena gospodarske rasti za letošnje leto. In to je res veliko. In zato je še toliko bolj zaskrbljujoč primanjkljaj in dolg, ki nastaja. Ker javnofinančna politika naj bi bila proticiklična, to pomeni, v dobrih časih država ne sme ustvarjati primanjkljajev, v slabih časih je pa država tukaj zato, da pomaga. Na koncu pa še enkrat prošnja, da samo po alinejah, po namenih poveste: Zakaj bo porabljenih 670 milijonov, ko bo potrjen odlok v Državnem zboru? Ali bo za plače ali bo to za materialne stroške ali bo to za dodatke ali bo to za investicije?

Hvala lepa. Morda je razlika tudi med nami, da nekateri vidite, da je kozarec napol prazen, jaz ga pač vidim, da je napol poln, ampak kakorkoli že, tukaj gre za osebne percepcije. Jaz ne vidim stanja javnih financ kot katastrofalnega. Tudi ne govorim o najslabšem javnem dolgu glede na bruto družbeni proizvod. Seveda, če gledamo nominalno, je to en kazalec, če gledamo tako, kot ga gleda tudi Evropska komisija v tistih glavnih parametrih, je to drug kazalec. Tako da s tega zornega kota tega ne vidim. Tukaj vidim celo, da ima 6 držav − te statistike so jasne, ne bom jih sedaj našteval − večji dolg od 100 % bruto družbenega proizvoda, s čimer se jaz ne bi hvalil seveda, ampak samo kot primerjavo. Tako da s tega zornega kota ne, ker tudi lahko rečem, da se je za časa krize država v povprečju manj zadolžila, seveda glede na bruto družbeni proizvod, kot so se zadolžile druge države. Se pravi, smo v prvi polovici. Ti podatki so znani, so vam znani vsem, nam so znani. Tako da jaz o nekih katastrofalnih javnih financah v tem trenutku ne morem govoriti. Je pa res, da smo med da smo med tistimi državami, ki so dale največ denarja za protikrizne ukrepe, med tistimi, ki so dale največ, tako govorim. In zaradi tega je tudi ta odboj, če želite, pod narekovaji, odboj, ki se kaže v gospodarski rasti, tudi nadpovprečen, spet glede na bruto družbeni proizvod. Zato imamo nižjo brezposelnost, kot jo imajo druge države. Smo med prvimi po nizki brezposelnosti. Zaradi tega imamo manj stečajev, kot smo jih imeli leta 2019. Zaradi tega imamo danes višje prihodke, kot smo jih imeli v letu 2019. To se pravi, ta odboj je znaten in zaradi tega jaz, še enkrat, ne pristajam na to, da govorimo o katastrofalnem o katastrofalnem stanju v financah, ker enostavno to ni res. Po vseh teh mednarodnih podatkih ni res. Drugo, kar želim seveda poudariti, je tudi to, da je tisto, kar je tukaj pomembno, stabilnost teh javnih financ. In če gledamo zadolžitev, seveda smo tudi to zadolžitev financirali. Imamo seveda tudi rezervo in ta rezerva je pomembna za vzdrževanje likvidnosti, tako da s tega zornega kota ni denarja, ki ne bi bil uporabljan netransparentno, ki ne bi bil uporabljan na način, da ne bi bilo tudi razvidno, saj navsezadnje smo tudi Državnemu zboru dali vse te podatke. In dolg se znižuje

Jaz mislim, da gre za tako pomembno temo, da je prav, da o tej temi opravimo razpravo tudi v Državnem zboru. In seveda bo prihodnost na nek način pokazala, kdo od naju, gospod minister, ima prav. Aprila 2022, če sem prav razumela, bo že s strani Evropske komisije prišel trenutek resnice. Resda bo takrat ravno obdobje volitev, mogoče bo pa to tudi lahko ena od pomembnih tem za volitve, kako naprej s takšno sliko, kot jo imamo. Gospodarska rast je dobra, to je dejstvo. Če pogledamo sosednjo Hrvaško, je pa še 2 odstotni točki nad nami, 8 in nekaj odstotkov bo imela Hrvaška gospodarske rasti. Dejstvo je, da smo najvišje zadolženi. Dejstvo je, da je naš strukturni primanjkljaj najslabši. A je kriva metodologija, a je krivo karkoli drugega, to je dilema, ampak se računa za vse države po enaki metodologiji. Tako da, če je naš napačen, je tudi od drugih držav napačen. In to je zelo slaba popotnica, ki jo bo nova vlada dobila po 24. aprilu na mizo. Težki časi nas čakajo, ampak ja, bo pač treba reševati oziroma rešiti, kar se bo rešit dalo. Še vedno nisem dobila odgovora, pa ne želim do zadnjega evra, ampak vsaj v grobem, bo od teh 670 milijonov šlo 200 za plače, 100 za dodatke, 300 za ne vem kaj. To bi pa vseeno želela. Pa ker zdaj nimate več časa, minister, mogoče pri obrazložitvi odloka, ki ga bomo sprejemali, da se ta debata konča. ta debata konča. 670 milijonov pri 15 milijardah ni ne vem koliko, ampak je vseeno zelo zelo veliko denarja, tako da mogoče takrat. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 18. novembra 2021, v okviru glasovanj. Poslanka Tadeja Šuštar Zalar bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite. Hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister! Prihaja december, ko bo že mogoče kupiti letne e-vinjete za prihodnje leto. S tem bomo naredili korak naprej k digitalizaciji in se v naslednjem letu poslovili od prakse praskanja vinjet z naših vetrobranskih stekel. To novost močno pozdravljam, bo pa za seznanjenost javnosti z novim postopkom nakupa potrebno tudi dodatno informiranje in ozaveščanje. Zato me zanima: Kako bo postopek nakupa e-vinjete videti po novem? Kje se bodo lahko e-vinjete kupile? Bo še naprej možen nakup na bencinskih servisih? Ali bodo kakšne posebnosti v zvezi z nakupom tedenskih in mesečnih vinjet v primerjavi z nakupom letnih vinjet?

da na področju cestninjenja osebnih vozil naredimo korak naprej v smeri digitalizacije in da namesto sedanjih nalepk, sedanjih vinjet v obliki nalepke, uvedemo sistem e-vinjete. Poleg številnih prednosti, ki jih imajo e-vinjete, bo ena od prednosti tudi to, da ne bo več potrebno fizično odstranjevanje vinjet iz vetrobranskih stekel. smo digitalna družba in prav je, da gremo v korak s časom. E-vinjete bo še vedno mogoče kupiti na prodajnih mestih družbe DARS in tudi na prodajnih mestih njihovih pogodbenih partnerjev, torej doma in tudi seveda V pretežni meri so to, da ne bo pomote, so to bencinski servisi, kar pomeni, da bo tudi za manj digitalno pismene uporabnike nakup precej enostaven. Bo pa seveda pomembna novost pri nakupu e-vinjete možnost nakupa preko spleta, kar pa bo za marsikoga poenostavilo postopek nakupa same e-vinjete. Z uvedbo e-vinjete cestninjenje osebnih vozil ne bo nič dražje kot v obstoječem sistemu, saj se bo cestnina še vedno plačevala glede na čas uporabe cestninske ceste in ne po dejansko prevoženi razdalji. Zakaj tega ne? Z vinjetnim sistemom smo okrepili prevoz ljudi po avtocestah, ki so bolj varne kot pa regionalne ceste, in zmanjšali število prometnih nesreč in tudi smrtnih žrtev. In če bomo enkrat uvedli po prevoženem kilometru plačilo same vinjete, potem bo bilo spet tako, da bo več ljudi uporabljajo regionalne ceste za prevoz iz točke A na točko B in potem bomo priča obremenitvam lokalnih, regionalnih cest in posledično več prometnim nesrečam. nesrečam. V veljavi bodo tako še vedno ostale enake vrste vinjet: tedenska, mesečna in letna. Spremenjen bo zgolj način zaračunavanja, saj bo klasično vinjeto v obliki nalepke, ki se prilepi na vetrobransko steklo vozila, nadomestila e-vinjeta v obliki digitalnega zapisa, ki bo vezana na registrsko tablico vozila. Kot je znano, bodo v vmesnem obdobju do konca meseca januarja 2022 tedenske in mesečne vinjete še v klasični obliki nalepk, nato pa bodo vse e-vinjete zgolj v digitalni obliki. Letne in polletne pridejo 1. 12. tega leta.

v zvezi s sistemom e-vinjete. Poleg tega je veliko informacij v zvezi s tem zaslediti tudi v različnih sredstvih javnega obveščanja. Po naši oceni bodo taki imeli uporabniki cestninskega omrežja na voljo dovolj informacij o novem sistemu cestninjenja oziroma o e-vinjeti. Pomembnost e-vinjete da je to bolj pravičen sistem za samega uporabnika, in sicer bo e-vinjeta veljala eno leto od dneva nakupa. Zdaj pa imamo primere, ko nekdo kupi avtomobil avgusta meseca in mu vinjeta velja do konca januarja naslednjega leta. V tem primeru pa bo veljala dvanajst mesecev, na primer od avgusta pa do naslednjega avgusta. Se pravi, bolj pravičen sistem za uporabnike, na račun tega pa ne bo Dars imel nič manj denarja. denarja. E-vinjeta prinaša številne novosti, hkrati pa lažjo obliko za uporabnike, zagotovo.

Pozdravljeni vsi! Res je, da ministra ni, ampak ker bomo te dni na tej seji Državnega zbora odločali o noveli Zakona o lekarniški dejavnosti vetu Državnega sveta, se čutim dolžnega, da to vprašanje ministru zastavim in pričakujem ustni odgovor. Minister nasprotuje noveli Zakona o lekarniški dejavnosti v delu, ki bi dovoljeval vertikalne povezave med občino in veledobaviteljem zdravil v javni lasti. V temu sledi zavzemanju Lekarniške zbornice Slovenije in to bo, če minister ne spremeni svojega mnenja ali če se ne zoperstavi tistim, ki mu narekujejo tako mnenje, povzročilo duopol dveh veletrgovcev zdravil v zasebni lasti. Še hujše, povzročilo bo propad mariborskega veledobavitelja Farmadent in ogrozilo obstoj ljubljanskega veledrogerista LL Grosist, oba pa sta v javni lasti. To praktično pomeni, da minister in Vlada zavestno favorizirata zakonsko rešitev, ki omogoča, da ustvarjeni dobički gredo multinacionalkam, namesto da bi se vrnile ljudem skozi lokalne skupnosti za, denimo, širitev javne zdravstvene mreže. Jaz verjamem, da je gospod Poklukar pošten človek in zavzet minister, zato me skrbi, če razume, zakaj sploh gre in za kaj se postavlja proti ljudem. On, njegova državna sekretarka, Vlada, vsi ponavljajo teze Lekarniške zbornice Slovenije, ki več kot očitno zagovarja interese dveh največjih veletrgovcev z zdravili v zasebni lasti, se ne ozira na dobrobit družbe in se celo v hramu demokracije drzne predstavnike ljudstva novačiti na stran tujega kapitala namesto na stran tistih, katerih interese mi zastopamo. Kljub zavedanju, da minister nima slabih namenov, od njega terjam odgovor: Ali razume, kako škodljivo, protekcionistično in moralno sporno tezo zastopa, ko odreka možnost vertikalnih povezav v javnih dobavah zdravil in pripomočkov? Ali razume, da s tem obrača hrbet državljankam in državljanom in se servilno dobrika zasebnemu kapitalu multinacionalk? Pa še to, v splošnem pomanjkanju javnega zdravstvenega kadra med epidemijo zasebni zdravniki kljub Hipokratovi prisegi delujejo, kot da epidemije ni. Bolnišnice in zdravstveni domovi pokajo po šivih, zasebno zdravstvo pa pelje po ustaljenih tirnicah. Kaj bo minister naredil, da bi še zasebniki prevzeli del tega bremena? Le minister je odgovoren, da nacionalne zdravstvene resurse v epidemiji pravično prerazporeja in s tem ne spravi le javnega zdravstva na kolena. Prosim, za ustni odgovor. Hvala. Hvala lepa. Mag. Dušan Verbič bo postavil vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani gospod minister! Za 16. sejo Odbora za zdravstvo, ki je bila 30. 9. 2021, na kateri je potekala druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, smo poslanke in poslanci prejeli tudi dopis Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. V tem dopisu Državnemu zboru je AVK zavzel stališče, da predlagana sprememba 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ni dovolj argumentirana in ne predstavlja primerne rešitve, zato je AVK ne podira. AVK, ki opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da se zagotavlja varstvo konkurence na območju Republike Slovenije, v primeru enostranske odpovedi pogodbe o sodelovanju med družbo Kemofarmacija in Farmadentom potrebuje eno leto, da sproži postopek ugotavljanja kršitve pravil konkurenčnega prava. 4. 10. 2019 je namreč družba Kemofarmacija enostransko odpovedala predmetno pogodbo družbi Farmadent, ta pa je 28. 10. 2020 vložil prijavo na AVK zaradi kršitve pravil konkurenčnega prava. AVK pa je šele 2. 11., tik pred vloženim vetom, pozval vlagatelja prijave Farmadent na uvodni predstavitveni sestanek. Spoštovani gospod minister, ne sprašujem vas, da komentirate odločitve AVK. Ker Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo opravlja tudi naloge na področju varstva konkurence, vas sprašujem: Ali v danem primeru AVK kot varuh konkurence potrebuje več kot leto dni, da zgolj povabi vlagatelja prijave kršitve pravil konkurenčnega prava, da se sploh lahko izreče o sami posledici enostranskega odstopa odstopa od pogodbene obveznosti? Ta po moji oceni pomeni neposredno kršitev pravil konkurenčnega prava, posledično iztisnitev konkurence, višje cene zaradi monopola na trgu dobave zdravil in poslovno škodo družbi Farmadent, d. o. o. In to ob znanem ter ugotovljenem dejstvu, da je AVK za leta 2007–2013

Spoštovani gospod poslanec mag. Dušan Verbič, spoštovani državni zbor, predsedujoči! Hvala za vprašanje. Kot ste že sami pravilno navedli, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s 30. členom Zakona o državni upravi opravlja med drugim tudi naloge na področju varstva konkurence. Ob tem pa je potrebno poudariti, da je Javna agencija za varstvo konkurence pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti povsem neodvisna in samostojna, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa opravlja nadzor nad delom in poslovanjem agencije, in sicer skladno z določbami zakona, ki urejajo javne agencije. To pa ne pomeni vpogleda v posamezne obravnavane zadeve. Iz tega namreč izhaja, da podrobnejših podatkov o konkretnem primeru nimam. Prejel sem sicer pojasnila s strani agencije, ki ni sprožila postopka v navedeni zadevi, zato ker po njihovi presoji niso bili izpolnjeni pogoji po zakonu. Če bi bili pogoji izpolnjeni, tako pravijo, bi agencija obvestila javnost o uvedenem postopku prek svoje spletne strani. Mi res opravljamo nadzor in naloge nadzora dela agencije, to počnemo z vso skrbnostjo in v okviru svojih pristojnosti. Agencija je navedla dejstvo, da zaenkrat ni sprožila postopka v navedeni zadevi. To sicer še ne pomeni, da ga nikoli ne bo. Agencija, tako pravi, namreč sprotno spremlja dogajanje na trgu in presoja, ali je potrebna uvedba postopka. Dejstvo je, da je agencija prijavo dobila, pri prvem pregledu prijave so že ugotovili, tako pišejo, da pogoji niso izpolnjeni. Neizdaja sklepa o navedbi postopka, neuvedbi postopka ali oprostitvi zavrže zadevo, če pogoji za uvedbo postopka niso izpolnjeni.

Hvala lepa za odgovor, spoštovani minister. Vseeno pa ostaja še naprej nedorečeno in vprašljiva kredibilnost organa državne uprave AVK. Ali je ta organ samo v primeru nastopa nelojalne konkurence na trgu dobave zdravil s strani družbe Kemofarmacija tako neodziven ali je celo na splošno? Ampak v konkretnem primeru,

dogovarjala oziroma je usklajeno ravnala glede določanja cen zdravil, delitve trga oziroma javnih naročil ter tudi oddaje prikrojenih ponudb v postopku javnega naročanja naročnikov javnih lekarniških zavodov. Poleg tega je AVK na Državni revizijski komisiji v zadevi javno naročilo Lekarniške zbornice Slovenije v letu 2019 v celoti uspel s svojo pritožbo, tako da je bil seznanjen, da je poslovanje Kemofarmacije na trgu dobave zdravil sila sporno. Prav tako je potrebno omeniti, da je Državna revizijska komisija pred enim mesecem v celoti razveljavila javno naročilo za dobavo zdravil v višini preko 1 milijarde evrov iste lekarniške zbornice v letu 2019. Iz tega lahko sklepamo, da je AVK bilo to znano pred izdanim dopisom dne 27. 9., pa vseeno nič ne odreagira. Dejstvo je, da ne pozna ali ne želi poznati direktive Evropske unije 24 o tako imenovanem in-house javnem naročilu, in to je zaskrbljujoče. Zato vas, spoštovani minister, prosim, da sprožite postopek internega nadzora dela AVK v zadevi Kemofarmacije glede zlorabe prevladujočega položaja na trgu dobave zdravil. Hvala lepa.

Agencija, kot sem povedal, obvešča javnost o uvedenih postopkih prek svoje spletne strani, kot to določa zakon. Očitno konkretnega postopka niso uvedli, zato niso obvestili javnosti, kot je to običajno. Ministrstvo bo še naprej delalo nadzor v okviru svojih pristojnosti. Hvala lepa. Suzana Lep Šimenko bo postavila vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! Od leta 2014 izpostavljam problematiko in specifiko območja Haloz, ki so med drugim tudi del obmejnega problemskega območja. Veliko ustnih, pisnih poslanskih vprašanj je bilo postavljenih in ne nazadnje tudi sklicanih sej odborov za gospodarstvo in kmetijstvo. Za problematiko Haloz je bila tako tudi na našo pobudo tukaj v Državnem zboru ustanovljena delovna skupina, ki je v svojem zaključnem poročilu med drugim navedla tudi nabor potrebnih ukrepov. Do priprave prioritetnega seznama izvedbenih projektov pa nato žal ni prišlo, zato so seveda vse aktivnosti v zvezi s temi projekti vezane predvsem na zmožnosti posameznih lokalnih skupnosti na tem območju Za Haloze jaz verjamem, da se strinjava oba, da so edinstvene po svoji geografski legi in imajo neskončno naravnih možnosti, danosti za razvoj tako gospodarstva, turizma kot ne nazadnje tudi ekološkega kmetijstva. Žal pa pravega razvoja ne moremo pričakovati, če kot območje ne bodo deležne ustrezne podpore celotne celotne Vlade, države, lahko rečemo skoraj vseh resorjev, in ne nazadnje seveda tudi ne brez povečanih vlaganj v to območje. Za razvoj Haloz in obmejnih območij se mi zdi, da je ključno, da v prvi vrsti ohranimo poseljenost teh obmejnih območij, da ljudem ljudem izboljšamo kvaliteto življenja z ustrezno infrastrukturo – tukaj mislim tudi na komunikacijsko infrastrukturo, internet – in da predvsem mladim zagotovimo bližino delovnih mest. Slabše možnosti za zaposlitev so namreč tisti ključni razlog, zakaj zlasti mladi s tega območja odhajajo. Posledično si bomo seveda zelo hitro lahko tudi izboljšali samo demografsko sliko na tem območju. Spoštovani minister, vi ste zadolženi za skladen regionalni razvoj. Verjamem, da razumete probleme, s katerimi se ta območja soočajo. Gospod minister, konkretno me zanima: Kdaj bo sprejet štiriletni program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja?

Občina Haloze, o kateri smo tukaj že večkrat govorili, se uvršča med obmejna problemska območja, za katera se predvidevajo sistemski ukrepi. Obmejna problemska območja so določena kot prednostna območja vseh razvojnih politik. To pomeni, da ministrstvo in drugi dajalci spodbud pri pripravi programov spodbud namenimo del finančnih sredstev projektom in vlagateljem s teh območij oziroma projektom s teh območij – to je pomembno dodelimo dodatne točke pri izboru v okviru javnih razpisov. Na ministrstvu tem območjem namenjamo posebno pozornost in izvajamo vrsto ukrepov, o katerih sem tu že večkrat govoril. Za uskladitev in osredotočenje resornih politik na obmejnih problemskih območjih se skladno z Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike pripravi štiriletni program razvojnih spodbud, ki ga potrdi Vlada. Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja 2022–2025 pripravi MGRT v sodelovanju z resornimi ministrstvi in akterji razvoja na regionalni ravni. Program je v končni fazi priprave, pripravljen bo pred koncem letošnjega leta. Dodali smo mu tudi pripombe, ki smo jih dobili ob priložnosti obiskov na terenu, v diskusiji z župani obmejnih problemskih območij. Aktivnosti potekajo medsebojno, soodvisno, hkrati na različnih ravneh. Ukrepi ministrstva na obmejnih problemskih območjih bodo primerljivi s tistimi, ki so se izvajali na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Cilj je določiti nabor izvedljivih ukrepov in projektov, ki imajo realno podlago za financiranje in izvedbo, ter tistih, ki bodo ciljno naslavljali razvojne izzive znotraj obmejnih problemskih območij. Za uspešno reševanje izzivov obmejnih problemskih območij so vključeni tudi ukrepi drugih resorjev oziroma njihova kombinacija. Naše ministrstvo bo še naprej izvajalo podobne ukrepe, kot jih že izvaja, in sicer spodbujanje začetnih investicij, subvencije za zagon podjetij, ugodni krediti, mikrokrediti, ugodni razvojni krediti, garancije zavarovanja bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere, spodbujanje socialnega podjetništva na obmejnih problemskih območjih, uvajanje ukrepov osnovne in energetske učinkovitosti v turizmu. Za vse naštete ukrepe na obmejnih problemskih območjih bomo do leta 2025 namenili več kot 200 milijonov evrov. Viri sredstev pa so: evropska sredstva, Načrt za okrevanje in odpornost ter integralna sredstva. Gre za povratna in nepovratna sredstva. Hvala.

ta štiriletni program prejeli že do poletja 2020. Če sem vas prav razumela, bo ta program na Vladi sprejet še pred koncem leta in bo veljal od leta 2022 do 2025. Sprva je bilo, mislim da, predvideno od 2021 do 2024. Ampak v redu, se strinjam, želim pa si, da seveda do tega pride čim prej, saj ne nazadnje tukaj ne gre zgolj za Haloze, gre za kar 82 občin na območju celotne Slovenije, vse so dejansko obmejne oziroma bistveno pod povprečjem razvitosti v Sloveniji. Tisto, kar se mi zdi ključno, je to, da dejansko dosežete nek resnični dogovor med vsemi resorji in da pri vseh razpisih omogočite dodatne točke vsem tem občinam in ostalim organizacijam, ki prihajajo s teh območij. Konkretno. Najavljen je razpis za kanalizacijo in vodo, ki naj bi ki naj bi bil objavljen v mesecu decembru, najava je že bila dana. Morda bi bilo smiselno pozvati ministra, da bi bile občine s teh območij deležne dodatnih točk. Ne nazadnje gre tukaj resnično za

in da v teh občinah živi petina vseh prebivalcev, ki tako živijo na izredno redko poseljenem področju. Na ministrstvu se zavedamo pomena skladnega regionalnega razvoja in problematike odseljevanja mladih in perspektivnih kadrov, zato smo že namenjali in bomo še namenjali sredstva po različnih ukrepih. Relevantni ukrepi za tekoče leto so naslednji. Prvič. Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, izvajalec je

Mikrokrediti, izvajalec Slovenski podjetniški sklad, sredstva 7,9 milijona evrov v letu 2021. Tretjič. Ukrepi za povečanje osnovne in energetske učinkovitosti v turizmu, izvajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in

2022. Četrtič. Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij na obmejnih problemskih območjih, tako imenovani covid razpis, izvajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sredstva 9,2 milijona evrov v letu 2021. 2021. Petič. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022, izvajalec naše ministrstvo, upravičenci podjetja in tudi zadruge, razpisana sredstva 23,8 milijona evrov v letu 2021, 8,3 milijona evrov v letu 2022 in v letu 2022 še 15 pa pol milijonov evrov. Prispelih je 186 vlog, pozitivno rešena 101, dodeljenih sredstev 7,6 milijona evrov v letu 2021 in predvidoma 15 pa pol milijonov v letu 2022. Hvala lepa. Hvala lepa En lep pozdrav vsem! Upam, da bo ministru uspelo priti do dvorane. Zaradi izjemnih okoliščin, ki so posledica pandemije covida-19, začasno ne veljajo pravila o uravnoteženosti državnih proračunov in obveznem zniževanju javnega dolga pod 60 % bruto domačega proizvoda. To dejstvo Vlada seveda s pridom izkorišča. Javni dolg je po dolgoletnem mučnem zniževanju močno zrastel, presegel 40 milijard evrov in se približuje 90 % bruto domačega proizvoda, proračunski primanjkljaj pa je lani znašal 8,4 %. 8,4 %. Pri tem velja izpostaviti, da je Vlada za spopad z epidemijo porabila zgolj polovico tega omenjenega zneska. Na redni seji, ki jo začenjamo danes, bomo obravnavali proračunske dokumente, ki jasno dokazujejo, da Vlada tudi v prihodnjih letih načrtuje visoke primanjkljaje in javno porabo, ki v primeru veljavnosti fiskalnih pravil nikakor ne bi bila dopustna. Glede na hkratno rast zadolževanja in rast z epidemijo popolnoma nepovezanih stroškov, ki jih dopušča trenutna vlada, se zdi, da se ponavljajo vzorci iz prejšnjih vlad, ki jih je vodil trenutni premier. Najprej čezmerno zadolževanje in brezglavo trošenje, ki jima sledijo visoka rast določenih plač v javnem sektorju in trajna znižanja davčnih prihodkov, zaradi česar postaneta proračunski primanjkljaj in javni dolg nevzdržna. Takrat pa sledi grobo rezanje porabe, ki najbolj prizadene najšibkejše in ustavi gospodarsko rast. V letu 2022 smo verjetno še na varni strani, a že za leto po tem ni več jasno, kakšne bodo fiskalne omejitve. Proračunski predlogi za leto 2023 kažejo zgolj na to, da namerava vlada plesati, dokler se glasba ne ustavi. Nihče ne ve, kakšni so njeni načrti in strategije za obdobje po tej epidemiji. Zato vas v prvem delu, spoštovani minister, sprašujem: Kdaj pričakujete ponovno uveljavitev fiskalnih omejitev iz pakta za stabilnost in rast? Kakšna so pogajalska izhodišča Slovenije za reformo fiskalnih pravil? Najlepša hvala.

ko ne veljajo fiskalna pravila, ko govorimo o odstopni klavzuli in ko ne veljajo niti maastrichtska pravila na ravni Evrope. Še več, govorimo o ekspanzivni fiskalni politiki, ki ji sledi tudi monetarna politika. V okviru te monetarne politike so seveda možnosti za možnosti za zadolževanje po relativno nizkih obrestnih merah na eni strani, po drugi strani pa je bila tudi reakcija Evrope in evropskih držav na to krizo dobra, učinkovita in lahko tukaj za celotno Evropo rečemo, da je odreagirala ustrezno. To kažejo rezultati, to niso osebne preference ali ocene. To kažejo rasti bruto družbenega proizvoda v povprečju Slovenija tukaj odstopa navzgor – to kažejo ocene o nezaposlenosti – tudi tukaj Slovenija odstopa, je med najboljšimi – ravno tako število stečajev in tako naprej. Evropa se je spremenila tudi glede tega, Evropa se je spremenila tudi glede vodenja fiskalne in monetarne politike. Evropa ima vsekakor možnosti večjega nadzora in zagotavljanja večje stabilnosti monetarnega sistema. Po drugi strani je Evropa s tem, ko je odstopila od fiskalnih pravil v času krize, opustila tudi opustila tudi nekatere kriterije. Tukaj lahko govorimo o strukturnem primanjkljaju, na podlagi katerega Evropska komisija danes ne ocenjuje držav, ta strukturni primanjkljaj pa dejansko izračunava. V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu bo pripravljen srednjeročni okvir, kako kako se bodo gibale javne finance, kako se bo dolg gibal, kako se bo gibal primanjkljaj oziroma kdaj bomo prišli do stanja, ko ne bo več primanjkljaja. S tega zornega kota ni nobenih nejasnosti. Tudi Evropska komisija bo po programu, ki danes še velja, konec aprila pripravila načrte po posameznih državah v skladu z načrtom za stabilnost in v okviru tega bodo jasni tudi trendi v javnih financah za Slovenijo. Tukaj je treba povedati, da Slovenija ni med tistimi državami, ki so najbolj zadolžene, je nekje na sredini. Tukaj je treba povedati, da je odziv gospodarstva zelo dober, kar pomeni, da so bili tudi ukrepi ciljani v redu,

maastrichtskih kriterijev, se pravi, da bo primanjkljaj pod 3 % bruto družbenega proizvoda. Ob primerni gospodarski rasti fiskalna politika ne bo tista, ki bo obremenila to ki bo obremenila to rast. Z drugimi besedami, s fiskalno politiko se ne bo zmanjševalo gospodarske rasti niti se s fiskalno politiko ne bo vplivalo na povečanje nezaposlenosti. Ne nazadnje to niso le moje besede tukaj. Podobne so besede mojih finančnih kolegov iz drugih držav. Hvala, predsedujoči. Čisto na kratko. Najprej hvala za vse odgovore. Tu je treba osvetliti, da je prva vlada trenutnega premierja dopustila visoko rast zadolževanja bank, kar je bil tudi vzrok za drugo bančno sanacijo, ki jo je potem morala ena druga vlada izpeljati. Ta je sedaj pod silnimi kritikami, kritikami, ker je to izvedla, ampak je po vaši vladi to ta vlada morala storiti. Z Bajukovo davčno reformo je prihodke proračuna ta vaša vlada zmanjšala za milijardo na leto, z Virantovim plačnim sistemom pa za milijardo povišala vsakoletne odhodke. Druga vlada trenutnega premierja pa je poskrbela za drugo fazo, za nasilno zujfanje, ki je zaustavilo in podaljševalo okrevanje po svetovni finančni krizi. V tretji vladi tega istega premierja pa spremljamo iste, a žal potencirane vzorce tega delovanja, zadolževanje in plače v javnem sektorju rastejo, vlada pa z davčnimi zakoni krepko niža prihodke proračuna. Manjka le še nov Zujf, ki ga je že mogoče v določenih izjavah, v sovražnem odnosu vlade do nevladnih organizacij, kulturnikov in do vseh drugih, ki jih vlada in njeni podporniki označujejo tudi, na žalost, za lenuhe. Zato vas v tem dopolnilnem

vlada ne načrtuje nobenega novega Zujfa. Krize in stanje izpred 15 let pa 10 let, če želite, so neprimerljivi. Tudi viri krize ali izvor krize takrat in danes sta popolnoma drugačna. Finančni sektor, banke so danes v popolnoma drugačnem položaju kot so bile takrat, pred 15 leti ali pa pred 10 leti. Danes govorimo o robustnosti bank, o kapitalski ustreznosti bank, o relativno majhnem obsegu tako imenovanih slabih kreditov. Podatki, kdor pogleda podatke, ne podatke Vlade, če želite podatke mednarodnih inštitucij, lahko lahko ugotovi, da govorimo o popolnoma različnem dejanskem stanju. Tako da primerjav jaz niti ne jemljem kot dobronamerne. te primerjave, kaj se je dogajalo pred 15 leti, so tako, kot da bi se zdaj pogovarjali, kaj se je dogajalo pred 25 leti pa kaj se je dogajalo, ne vem, če želite leta 1975. S tega zornega kota kota strokovne primerjave enostavno ne prinesejo zaključkov na tej podlagi. Drugo, kar je, da je bančni sistem v drugačnem stanju, imamo drugačen vir, kriza je drugačna, danes govorimo o tako imenovani sektorski krizi, takrat se je govorilo o splošni finančni krizi in tako naprej. naprej. Ta vlada ne načrtuje nobenega drugega Zujfa, tudi stanje v Evropi je drugačno, kot je bilo takrat, tudi Evropa se je iz tistega stanja nekaj naučila. Danes ne misliti, da bo Evropska komisija prišla pa bo rekla, poglejte, od jutri naprej je pa treba zmanjšati to pa to pa to. Evropska komisija bo, kot sem rekel, konec aprila pripravila poročila za posamezne države, če bo seveda ta rok dejansko držal, in na podlagi tega bodo države v letih 2023, 2024 in 2025, za katera bo tudi ta načrt narejen, začele prilagajati javne finance pokriznim javnim financam. Se pravi, te javne finance, ki so danes, da tako rečem, okužene s krizo, se bodo takrat začele prilagajati. prilagajati. Po letu 2022 se bo o tem začelo govoriti, ker v letu 2022 velja splošna odstopna klavzula. Ne

dogaja, da višate izdatke in nižate prihodke v proračun in s tem delate luknjo v proračun. Razumem, ko vi razlagate, da se bo prek potrošnje in prek vsega tega napolnil proračun, ampak oba veva, da se prek potrošnje proračun ne napolni tako kot prek drugih virov. Mislim, da je ta tematika zrela za to, da jo obravnavamo na seji Državnega zbora. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 18. novembra 2021, v okviru glasovanj. Mag. Karmen Furman bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! V mesecu maju sem na vas naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z dostopnostjo državljanov do opravljanja vozniških izpitov. Dejstvo je namreč, da se je v letu 2014 spremenila zakonodaja, na podlagi katere je pričel veljati tudi nov pravilnik o opravljanju vozniškega izpita, ki pa je takrat razburil marsikaterega državljana, ki ne živi v bližini kakšnega večjega mestnega središča. Zaradi združevanja izpitnih centrov je namreč pravilnik ukinil možnost opravljanja praktičnega in teoretičnega dela vozniškega izpita v manjših krajih, kar je pomenilo na eni strani nov, dodaten korak k centralizaciji naše države, po drugi strani pa je takšna sprememba povezana tudi s precej višjimi potnimi stroški tistih kandidatov, ki lahko od takrat dalje vozniški izpit opravljajo le še v večjih in bolj oddaljenih izpitnih centrih. Glede na to sem vas hkrati tudi zaprosila za proučitev sprememb pravilnika v smeri, da bi se lahko vsaj teoretični del vozniškega izpita opravljal v tistih občinah, ki za to izpolnjujejo prostorske in tehnične pogoje. Kot primer je bila izpostavljena Občina Slovenska Bistrica, iz katere tudi prihajam in situacijo poznam in vem, da tam Ljudska univerza Slovenska Bistrica razpolaga z vso potrebno opremo in prostori za izvedbo teoretičnega preverjanja znanja. S takšno spremembo pravilnika bi torej lahko občani občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica, ki torej spadajo pod Upravno enoto Slovenska Bistrica, po novem opravljali teoretični del vozniškega izpita tudi v prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica. strani Javne agencije za varnost prometa smo že prejeli pozitiven odgovor, da razpolagajo z zadosti kadra, da bi izvajanje teoretičnega dela izpita lahko zagotovili tudi v Slovenski Bistrici, vendar pa javna agencija svoj odgovor hkrati dopolnjuje tudi z navedbo, da bo agencija uredila materialne pogoje za izvajanje izpita na novi lokaciji, torej v Občini Slovenska Bistrica, po spremembi pravilnika, za katerega pa ste kot minister seveda pristojni vi. Zato me, spoštovani minister, danes zanima: Ali in kdaj bodo lahko občani občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole teoretični del vozniškega izpita opravljali tudi v Slovenski Bistrici? Hvala lepa.

12. novembra, v medresorsko usklajevanje posredovan pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vozniškem izpitu. Pravilnik o vozniškem izpitu se dopolnjuje z naslednjimi vsebinami. Prvič. Dodatno opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita v Slovenski Bistrici – s tem dajem odgovor na vaše vprašanje. Drugič. Dodatno opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita v Ajdovščini, Ilirski Bistrici in Tolminu. Dopolnjuje se tudi z določitvijo 30-dnevnega roka, v katerem mora izpitna komisija omogočiti kandidatu opravljanje vozniškega izpita. Rok se začne šteti naslednji dan po prijavi k teoretičnemu oziroma praktičnemu delu vozniškega izpita na upravni enoti. Skladno s poslovniškimi roki je predlagana uveljavitev pravilnika konec meseca novembra 2021 in uporaba z dnem 1. januar 2022. Torej, v Slovenski Bistrici bo opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita mogoče s 1. 1. 2022. Hvala. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala lepa za ta vaš odgovor, spoštovani minister. Najlepša hvala tudi za vaš posluh, kako zakonodajo s spremembo približati ljudem, kajti verjamem, da bomo s spremembo tega pravilnika olajšali pot do

Predlagam, da gremo naprej. Miha Kordiš bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Decembra 2017. leta je bila v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je spremenila določbe zakona na način, da se je bistveno spremenil način določanja mej dohodkovnih razredov, torej podlaga za določanje višine letnih pravic. Govorimo o otroškem dodatku, o državnih štipendijah, subvencijah vrtca in tako naprej. Pred spremembo so bile meje teh dohodkovnih razredov, ki so osnova za to, da se odloča, kdo bo prejel kakšno pravico in kakšna sredstva in kdo je ne bo, določene v odstotkih od neto povprečne plače, s spremembo pa se je meje razredov fiksiralo z nominalnimi vrednostmi. Ko se je zakon sprejemal, smo lahko poslušali argumentacijo, kako da se družinam z istim materialnim stanjem ne bo prav nič poslabšalo, bo, kot je bilo njihovo stanje pred spremembo, ker so bili nominalni zneski določeni od zadnje znane povprečne plače za celo leto, in sicer za leto 2016, takrat je povprečna plača

bi prišlo? Ali je ta sprememba z dohodkovnimi razredi pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev proizvedla več revščine, več revežev? Koliko milijonov evrov je bilo na račun teh siromakov prihranjenih, če je bil to rezultat? Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. **JANEZ CIGLER KRALJ:** Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Hvala, spoštovani poslanec Kordiš, za to vprašanje. Podatke bom predstavil v dveh segmentih, in sicer

Do leta 2017 sta bili, kot ste omenili, za dohodkovne razrede in višine transferjev

Na drugi strani pa se je višina transferjev otroških dodatkov in državnih štipendij usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin. Od leta 2017 naprej pa se je z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev spremenilo to, da so se dohodkovni razredi določili v nominalnih zneskih in se je spremenilo pravilo usklajevanja višine dohodkov oziroma dohodkovnih razredov tako, da so se nominalni zneski dohodkovnih razredov usklajevali enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin. Od leta 2017 se, tako kot ste navedli, dohodkovni razredi, tako kot otroški dodatek in državna štipendija, usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Če primerjamo uskladitve in višine teh transferov pred letom 2017 in po tej spremembi, po letu 2017, lahko ugotavljamo, da sicer uskladitev nominalnih zneskov dohodkovnih razredov z rastjo cen življenjskih potrebščin narašča počasneje od uskladitve s povprečno plačo. Ta primerjava kaže, da bi bila uskladitev s povprečno plačo sicer ugodnejša, moramo pa upoštevati tudi izjemno leto 2020, ko so nastopili zaradi in vseh posledic covida šoki v gospodarstvu in smo bili priča deflaciji v višini 1,1 % in visoki rasti povprečne plače, in sicer kar v višini 6,6 % zaradi vseh covid dodatkov. Upoštevanje te

dohodkovnih razredov z rastjo cen življenjskih stroškov ustrezen način, vzdržuje realen nivo teh dohodkovnih razredov, odgovarja na realno stanje. Kar je treba dodati, je pa, da je že od 1. septembra letos dejansko – ni ni znižano plačilo – vrtec že za drugega otroka, ki je skupaj s sorojencem v vrtcu , brezplačen, za tretjega in vsakega naslednjega pa brezpogojno brezplačen. Tako da se tako ali tako v bistvu razbremenjuje prejemnike teh transferov, otroških dodatkov, državne štipendije, plačila vrtca. In še na drugih ravneh tudi razbremenjujemo družine, tako da lahko tukaj govorim o nasprotnem procesu, kot ste ga vi omenili. In sicer na vseh ravneh podpiramo prejemnike teh transferov, predvsem družinskih transferov in tudi denarnih socialnih pomoči, da ne bi padli v tveganje za revščino. Po vseh kazalnikih OECD, Evropske komisije, tudi UMAR smo

ki niso omejeni samo na recimo subvencije vrtcev in dostopnost vrtcev, ampak kot sem že uvodoma povedal, tu je otroški dodatek, tu so državne štipendije in še kaj. Skratka, cela paleta cela paleta pravic do javnih sredstev, ki je povezana z dohodkovnimi razredi. Navedel vam bom en konkreten primer, primer državne štipendije. Številke, ki jih bom podal v nadaljevanju, so že take, da vključujejo inflacijo oziroma cene življenjskih potrebščin. Povprečna neto plača za leto 2020 znaša tisoč 208 evrov, po stari zakonodaji je prvi dohodkovni razred in s tem pravica do višjega zneska državne štipendije postavljen na 30 % povprečne neto plače. Pri današnji neto plači bi to znašalo 362 evrov, no, po spremenjeni zakonodaji pa je nominalni prag za ta dohodkovni razred postavljen nižje, postavljen je na 319 evrov. Se pravi, manj ljudi je upravičenih do tega višjega zneska. Še bolj očitno to velja za drugi dohodkovni razred, kjer je razlika celo večja, procentualno določen prag bi bil 435 evrov, veljavni prag je 382 evrov. Se pravi, učinek te reforme, kot kažejo številke, s katerimi lahko razpolagamo, je negativen na na koristnike pravic iz javnih sredstev. Zanima me, gospod minister: Ali nemara razpolagate s kakšnimi številkami, koliko gospodinjstev je zaradi te reforme iz leta 2017 izpadlo iz pomoči? Koliko gospodinjstev prejema nižje zneske, kot bi jih, če bi se pragovi še vedno določali kot delež od povprečne plače? Koliko je skupna vsota sredstev, ki je bila na račun tihega šparanja javnih sredstev prihranjena v proračunu Republike Slovenije? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. **JANEZ CIGLER KRALJ:** Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovani poslanec Kordiš, hvala tudi za to dopolnilno vprašanje. Seveda je težko v ustnem vprašanju komentirati konkreten primer, ki je gotovo, lahko rečem, zgovoren za posameznika, ki je v tej situaciji. Lahko se pa tudi po eni strani strinjam z vami, ta novelacija ZUPJS leta 2017 gotovo ni bila optimalna. Ravno zato smo se z ekipo tudi odločili, da bomo šli v predlog nove novele, ki bo kar prenekatero krivico, recimo ravno pri državnih štipendijah, ki ste jih izpostavili, odpravila in razširila krog upravičencev do državne štipendije. Hkrati bo tudi predlagala drugačne vrstne rede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, kar bo predvsem družinam z več otroki odpravilo krivico, ko so starejši sorojenci ob državno štipendijo zaradi tega, ker se upošteva otroški dodatek mlajših sorojencev pri njihovem preračunu. Tako da se lahko strinjam, da gotovo novela 2017 ni bila optimalna, ravno zaradi tega pa imamo zdaj v tej ekipi, tudi v koalicijski pogodbi smo se k temu zavezali, pripravljen predlog novele, ki bo marsikatero krivico tudi pri državnih štipendijah, tudi pri otroških dodatkih odpravila. No, pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca pa smo že s 1. septembrom uveljavili veliko veliko razbremenitev družin in s tem z dejanji kažemo na to, da se zavedamo, da je potrebno družine

za besedo, predsedujoči. Moje poslansko vprašanje se ne v začetku ne v nadaljevanju ni nanašalo na aktualno socialno reformo Vlade, s katero bodo dodatne dohodke omogočili tudi družinam s 4 tisoč evri mesečne neto plače. To pomeni, da bomo srednji razred, v nekaterih primerih celo bogate financirali iz sredstev, ki bi morala biti namenjena reševanju revščine. Mi v Levici mislimo, da je to popolnoma napačen pristop, je pa, lahko rečem, skoraj logično nadaljevanje tega, kar smo videli v preteklosti. Denimo ravno na primeru teme, ki jo obravnava moje poslansko vprašaje, to je spremembe meja dohodkovnih razredov. V svojem poslanskem vprašanju sem res dal na prvo mesto boj proti revščini, sprememba dohodkovnih razredov iz odstotkov povprečne neto plače v nominalne zneske preštimala na način, da so upravičenci do odhodkov iz javnih sredstev upravičeni do teh sredstev v manjšem obsegu in v nižjih zneskih, kot so bili, ker so se pragovi postavili na tak način, da zajamejo manj ljudi, kot bi jih zajeli sicer. Seveda bi v Levici to radi popravili in te dohodkovne razrede dvignili, kar me pripelje do moje druge poante z vidika administracije in vodenja same države. To, da so se v zakon za dohodkovne pragove napisali nominalni zneski, pomeni, da se, vsaj na tem področju, politika vodi popolnoma brez koncepta. Če ti misliš resno vzpostavljati ne samo socialni sistem, ampak kakršenkoli sistem v državi skozi zakonodajo, se boš kot hudič križa poskušal izogibati vpisovanju nominalnih zneskov v zakonodajo, kar tebe v resnici zanima, je mehanizem, po katerem naj določen sistem funkcionira, in to je tisto, kar mora v zakon. Iz dveh razlogov, tako zaradi administrativne čistosti in enostavnosti kot tudi zaradi socialne pravičnosti v Levici želimo opraviti razpravo o odgovoru gospoda ministra Ciglerja Kralja na temo dohodkovnih razredov in kako so ti dohodkovni razredi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vzpostavljeni. Imajo direktne posledice na otroški dodatek, državne štipendije, subvencije vrtca in še kaj in seveda je edino pravilno, da nas tako v razmerah epidemije kot v razmerah postepidemije, ko vsesplošna kriza trka na vrata, ta vprašanja zanimajo in da nanje odgovarjamo socialno, solidarno in pravično. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 18. novembra 2021, v okviru glasovanj. Maša Kociper bo postavila vprašanje ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču. Izvolite. Gospod Dikaučič, lep pozdrav tudi v mojem imenu! Na vas ponovno naslavljam vprašanje o delegiranih evropskih tožilcih, in sicer zato ker ta zgodba po vsem tem času, potem ko je ministrica za pravosodje, vaša predhodnica, zaradi tega odstopila, še vedno ni dobila nekega epiloga. Nasprotno, zadeva se komplicira in zavlačuje. Zaradi Slovenije, ki je edina država, ki še vedno ni imenovala svojih tožilcev, se zavira delovanje Evropskega javnega tožilstva, in to evropskega organa, katerega naloga je pregon kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije, in za katerega je bistveno, da začne delati čim prej, sploh zato ker so se vse države v času covid epidemije znatno posluževale sredstev EU in je zelo nujno, da se ta poraba tudi kontrolira. Z ravnanjem v tej zadevi se je naša država tudi zaradi vas, gospod minister, uvrstila na zelo neslaven seznam tistih, ki jih Evropska unija šteje za problematične države, poleg Madžarske, Poljske in še koga smo zdaj tudi mi. To, da zaradi Slovenije Evropsko javno tožilstvo ne more začeti z delom, je zame gromozanska sramota. S tem in z vprašanjem nefinanciranja STA smo se po mojem mnenju postavili na en zelo zelo neugleden zemljevid v Evropi. Da je zadeva še pravno totalno, da ne rečem kaj drugega, bom rekla smešna, ste pa poskrbeli v zadnjem času tudi vi, gospod minister. Najprej je Upravno sodišče v sporu, ki sta ga sprožila kandidata za evropska delegirana tožilca, ugodilo njuni tožbi in odpravilo – mislim, da pravniki vemo, kaj pomeni odpravilo – sklep Vlade, s čimer je prvi postopek za izbiro evropskih delegiranih tožilcev razglasilo za neuspešnega in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Kot veste, je Vlada nato sprejela sklep unikum, da sodbe ne more izvršiti zaradi ponovnega razpisa. Potem ko Vlada sprejme takšen sklep, se ta dva tožilca ponovno prijavita na ponoven razpis, vi pa ste, če podatki iz medijev držijo, ponovni kandidaturi obeh tožilcev zavrgli, ker naj bi bil do pravnomočne sodbe še vedno v teku prvi razpis.

Ob imenovanju za ministra sem poudaril, da bom v času opravljanja funkcije ministra dosledno spoštoval ustavo, pravni red in odločitve sodišča, in tako tudi ravnam. Postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev ima več faz, kot veste. Tudi v nacionalni del izbire kandidatov je dejansko vključenih več organov, seveda vsak s svojimi pristojnostmi. O tem je bilo že veliko zapisanega pa tudi povedanega, zato se na tem mestu ne bi ponavljal. Ob vseh zapletih, ki so se v zadnjih mesecih pojavili pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev, sem vedno ravnal v skladu z usmeritvami Vlade, in sicer v času, ko je Upravno sodišče prvo tožbo neimenovanih kandidatov zavrglo, nazadnje pa tudi v skladu z odločitvijo Upravnega sodišča, ki je sprejelo odločitev, da odpravi sklep Vlade in zadevo vrne Vladi v ponovni postopek. V zvezi z odločitvijo, da izdam sklep o zavrženju kandidatur, bi rad poudaril naslednje. Upravno sodišče je v svoji sodbi sprejelo odločitev, da se odpravi sklep Vlade z dne 27. 5. 2021, s katerim je Vlada ugotovila, da se javni poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, ki je bil objavljen 9. 10. 2020, že po samem zakonu šteje za neuspešnega, zaradi česar na njegovi podlagi pripravljen predlog Državnotožilskega sveta za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev nima veljavnih pravnih učinkov ter se zato Vlada z njim ni seznanila, in Upravno sodišče je zadevo vrnilo v ponovni postopek. Glede na to odločitev Upravnega sodišča je ministrstvo ugotovilo, da glede začetega postopka javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev z dne 9. 7. 2021 obstaja do odločitve v zadevi, ki je bila vrnjena v ponovni postopek, ovira iz 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, in sicer da da organ najprej preizkusi zahtevo in jo s sklepom zavrže, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali pa sodni postopek. Ker gre za procesne predpostavke, ki jih mora organ ugotavljati po uradni dolžnosti, mora seveda organ takšno vlogo zavreči, tudi če se kasneje v postopku izkaže, da obstaja razlog za njeno zavrženje, vendar le do izdaje odločbe prve stopnje. Če torej upravni organ ugotovi, da je že začet upravni postopek o isti upravni stvari, kasnejšo vlogo zavrže, ne da bi se spuščal v vprašanje njene utemeljenosti.

Spoštovani minister, verjamem, da je za kakšnega prava neukega državljana, ki tole posluša, tole, kar ste zdaj povedali, popolnoma nerazumljivo, meni pa je razumljivo. In razumljivo mi je točno na en način. Noro zapletanje in iskanje izgovorov, da se teh dveh delegiranih tožilcev ne imenuje. Saj oba veva, da je to tako. Kar sem vas jaz vprašala, je, kaj se zdaj greste na Vladi, kaj se greste glede na to, da je Vlada

in ugotovila, da ne more odpraviti prejšnjega sklepa, zato ker se je začel novi razpis, ko se pa ta dva ista človeka ponovno prijavita na ta drugi razpis, očitno edini obstoječi po mnenju Vlade, pa vi njuno vlogo zavržete. Iz koga se mi delamo norca?! Zame je ta zaplet nič drugega kot pokazatelj, kam smo zašli v tej državi. Kaj lahko mi poslanci, opozicija in državljani naredimo, ko Vlada ne spoštuje zakonov? Vsa stroka je bila pri tem enotna. Vsa stroka. Tudi v pravni stroki veste, kako je, včasih tako, včasih drugače, eni tako, eni drugačna tolmačenja. Tukaj pa je odločitev Vlade, da ne bo upoštevala sodbe Upravnega sodišča, močno razburila vso širšo javnost. In po tej odločitvi Vlade še totalni posmeh celotni javnosti in tema dvema tožilcema, zlasti pa Evropskemu javnemu tožilstvu, ki čaka na kandidata, s tem, da ste pa zdaj vi zavrgli prijavo teh dveh. Kaj lahko onadva sploh naredita?! Državnotožilski svet ju je imenoval, tako kot to zahteva zakon, vi jima pa zdaj na vse načine izpodbijate možnost, da bi kandidirala na tem razpisu. Prosim za odgovor, kaj sploh je po vašem mnenju zakonit način, da se ta razpis konča.

Kot vedno do sedaj bom tudi v prihodnje ravnal v skladu z veljavnim pravnim redom in odločitvami sodišč. Tega se bom držal. Hvala.

strani Državnotožilskega sveta predlagana tožilca. Vlada bi se z njima seznanila in zadeva bi šla na višji nivo, na nivo Evropske unije, kjer kolegij Evropskega javnega tožilstva sploh nima možnosti, da izbira. Se pravi, ta institut je celotno imenovanje in celotno zaupanje o tem, da bodo imenovani pravi kandidati, prepustil državam članicam. Ta postopek je, kar se tega tiče, povsem jasen. O tem se strinjajo pravniki, ki jih dajemo bolj na levo, in pravniki, ki jih dajemo bolj na desno stran. Celotna strokovna javnost je opozarjala, da je nespoštovanje sodbe Upravnega sodišča nedopustno in da bi Vlada kot nosilka izvršne veje oblasti z zavračanjem izvršitve sodne odločbe neposredno in očitno kršila določila o načelu pravne države in ustavno pravico do učinkovitega sodnega varstva. S tem stališčem Vrhovnega državnega tožilstva se je strinjal vsak pravnik v tej državi. Ker ne morete več odgovoriti, predlagam podpredsednici, da opravimo resno razpravo o tem, kaj se v tej državi lahko naredi, ko sama Vlada in njen minister ne spoštujeta zakonov.

Kam gremo v tej državi, kakšen pravni red je to in kakšno spoštovanje pravnega reda in pravne države? Upam, da bomo to razpravo opravili in da se bodo celo poslanci koalicije strinjali, da je tako pri tej zadevi kot pri STA šlo za direktno kršitev slovenskega pravnega reda. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. O vašem postopkovnem predlogu bomo odločali v četrtek, 18. novembra, v okviru glasovanj. Sicer pa bo razprava, podobna vašemu predlogu, tudi v ponedeljek na interpelaciji. Nadaljujemo. Mag. Dejan Kaloh bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. hvala lepa. Spoštovani kolegi v razpravni dvorani, spoštovani minister, gospod Janez Cigler Kralj! V tem obdobju smo izvedeli, kdo se je znašel na seznamu prejemnikov sredstev v okviru razpisa za vlaganje v razvoj oziroma v dvig infrastrukture za oskrbo starejših, tako imenovanega REACT-EU. To je bilo 17 zavodov. Na Štajerskem je bil izbran Dom upokojencev Ptuj, smo videli, po drugi strani pa je Vlada v načrt razvojnih programov za obdobje od 2021 do 2024 vključila tudi gradnjo dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah

Vogrinec, ki je izrazito sodobno, razvojno usmerjen zavod, javni socialnozdravstveni zavod. In tukaj, kot veste, ga je tudi Evropska zveza za starejše nagradila, je dobil celo priznanje za obdobje 2018–2020 kot najboljši dom starostnikov v vsej Evropi. Njegov menedžment, njegovo strokovnost je tudi prepoznala Evropa širše. Seveda pa ta priznanja nekako niso zadostni pogoj za zagotavljanje kvalitetnih storitev za starejše, to je jasno. Nekaj so priznanja, nekaj pa so seveda potrebni investicijski ciklusi za izgradnjo in ustrezno posodobitev te infrastrukture. Kot veste, skupna kapaciteta te blagovne znamke, ki ji domačini pravimo Danica, je 809 postelj. Tudi pravilnik imamo o teh minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Jaz mislim, da iz tekočega poslovanja nekako seveda zdaj Dom Danice Vogrinec ne more zagotoviti investicijskih sredstev. Zato vas, spoštovani minister, tukaj zdaj sprašujem, ker na zavodu so se prijavili na ta razpis React-EU v zvezi z

to našlo v samem integralnem proračunu, kot se je našlo, kot sem rekel, v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah? Jaz mislim, da je bila vendarle neka pomota, če tako rečem, glede React-EU, tako da vas res prosim za odgovore na moja vprašanja. Hvala.

Kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsekakor prepoznavam in sem soočen s potrebami za obnovo ali pa gradnjo domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodov ter njihovih dislociranih enot tudi v Mariboru z okolico in umestitvijo v načrte razvojnih programov za 2021–2024. Morda najprej omeniva v povezavi s tem razpisom React, ki je čisto svež. Komisija je objavila – tudi na naših spletnih straneh in tudi javno komuniciramo – izbrane prijavitelje. 17 zavodov je z 18 projekti, ki so se prijavili na ponujena sredstva iz sklada React v višini 93 milijonov evrov. V Mariboru in njegovi okolici so se neodvisno od tega sklada React na področju investicij v socialnovarstvene zavode izvedli nedavno ali pa so v izvajanju naslednji projekti: Dom Danice Vogrinec je obnovil kuhinjo in pralnico; sofinancerski delež ministrstva je dobra 2,5 milijona evrov; Dom starejših občanov Tezno je dobil dodeljena sredstva, dobrih 700 tisoč evrov, za gradnjo enote za zagotavljanje začasnih namestitev, to je v sklopu deinstitucionalizacije; potem je iz enakega razpisa Dom upokojencev Ptuj dobil dodeljena sredstva v višini 1,4 milijona evrov za dnevni center. Dom upokojencev Ptuj je tudi bil uspešen s svojim prijavljenim projektom za prilagoditev obstoječe infrastrukture doma upokojencev zaradi covida-19 na razpisu React, in sicer v višini slabih 12 milijonov evrov. Dom starejših Ruše bo zgrajen s strani koncesionarja in tam bo 150 mest; prav tako Slivnica je tudi v okolici Maribora, tudi 150 postelj. In tam je še Hajdina, tudi koncesija, tudi za 150 mest. In še investicija v dozidavo in rekonstrukcijo objekta za povečanje kapacitet v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, v enoti Slovenska Bistrica, v višini 4,1; skoraj 4,2 milijona evrov. Torej kar nekaj teh investicij je odprtih ali so bile izvedene. Investicijska dokumentacija, to moram povedati, za ta zadnji projekt dozidave in rekonstrukcije enote v Slovenski Bistrici je še v postopku potrjevanja in predvidena zaključitev v načrt razvojnih programov v letu 2022. Zdaj pa bi se vrnil nazaj na ta razpis React. 93 milijonov je bilo razpisanih sredstev, prijavljenih projektov je bilo za še več kot enkrat toliko. Torej prijaviteljev je bilo še za dodatnih 100 milijonov evrov. To kaže na to, da je bilo področje gotovo podinvestirano, nekako zapostavljeno, ni bilo dovolj investicij v preteklem desetletju in več.

pripravili dokumentacijo, vse potrebne pogoje, kajti teh 100 milijonov evrov več, kot je bilo denarja na voljo, so vsi projekti, ki imajo gradbena dovoljenja, ki imajo dobro dokumentacijo, vendar je v nekaterih podrobnostih očitno komisija odločila, da niso dobili polnega števila točk, so pa razlike izjemno majhne. Lahko vam zagotovim, ker sem že na vezi s ključnimi ministri te vlade in predsednikom Vlade, da bomo podobno, to vam pa lahko zagotovim, podobno, kot smo to naredili na šolski infrastrukturi, zagotovili nekje v začetku prihodnjega leta potrebna sredstva, da bodo lahko vsi ti prijavljeni – ker imajo dobro dokumentacijo, vse potrebno – izvedli svoje projekte. Kajti potrebno je, da se pet-, šestposteljne sobe odpravijo, da se da dostojno eno- in dvoposteljne sobe, da se infrastruktura v teh domovih, ki so najbolj potrebni in nosijo največje breme epidemije, izboljša. Hvala.